Dobro jutro kolegice i kolege! Nastavljamo sa radom 7. sjednice. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament,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 Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a izvješća ste primili na sjednici. Uvodno u ime predlagatelja ministar uprave Arsen Bauk. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovane dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati izmjene i dopune Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament. Naime, ovaj Zakon donesen je u srpnju 2010. godine. Koncept zakona bio je da se ad hoc izbori za zastupnike iz Republike Hrvatske održan nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji nakon što je potpisan Pristupni ugovor gdje smo dakle obavezni u slučaju da je datum pristupanja više od šest mjeseci prije redovnih izbora za Europski parlament održati ad hoc izbore. U tom smislu smo dakle promijenili ove odredbe koje definiraju mandat promatrača, koje definiraju njihove obaveze kad uđemo u Europsku uniju definirali smo sve na način da se i ovi izbori mogu raspisati prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Drugo, određene tehničke dakle u zakonu, obzirom da se radi o Izbornom zakonu smo precizirali, popravili ili uočili da nešto treba još eventualno izmijeniti. I treće, nismo dirali sama izborna pravila. Dakle, Hrvatska ostaje jedna izborna jedinica i po prvi puta se na izborima, dakle građani će imati priliku osim za stranku glasat i za jednog od kandidata sa liste te stranke i na taj način, dakle dobiti priliku da i oni osim stranačkih struktura, stranačkih vodstava dakle da odrede sastav, dakle hrvatski sastav u Europskom parlamentu. Ono što također treba naglasiti Vlada Republike Hrvatske predložit će amandman ili će prihvatiti neki od amandmana ukoliko dođe od strane zastupnika ili klubova kojim će se propisati da u slučaju istodobnog održavanja europskih i lokalnih izbora da će ih provoditi na redovitim biračkim mjestima. Dakle, izborna tijela, izborna povjerenstva i birački odbori koji provode lokalne izbore. Obzirom da je u javnosti, dakle bilo dosta rasprava o datumu izbora želeći otvoriti mogućnost predsjedniku Republike, dakle da i svojom odlukom raspiše izbore i u dan ili dane kada su lokalni izbori. Dakle, to ćemo još dodati u prijedlog zakona kako bi se i ta mogućnost ostavila. Što se tiče nekih drugih odredbi ovoga Zakona postoje još dvije stvari koje treba naglasiti. definirali stranački sastav biračkih odbora da odgovara sastavu Hrvatskog sabora slično kao i parlamentarni izbori i da smo u dogovoru sa Državnim izbornim povjerenstvom i Savezom slijepih, a zbog tehničke nemogućnosti odgodili primjenu odredbe o Brailleovom pismu, dakle na glasačkim listićima na Brailleovom pismu. Sve ostalo, dakle vjerujem da će u ovoj raspravi još biti prilike dotaknuti, pa ne bih za uvod duže od ovoga. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin i Ivan Grubišić. u Hrvatskoj je sve politika, pa onda kako ne bi bio i datum ovih europskih izbora. Ono što je sigurno hvale vrijedno kada govorimo o hrvatskom izbornom modelu, da ako ništa drugo 4 godine unaprijed znamo kada će se održati lokalni izbori. Znači, temeljem zakona je definirano da se oni održavaju treće nedjelje u petom mjesecu i to je apsolutno o.k. Bilo bi bolje da se možda održavaju u 11, 12, 1 ili 2 mjesecu kako bi nove lokalne vlasti mogle preinačiti proračune i novom proračunskom politikom voditi jednu novu lokalnu politiku. Ovako, ako imamo izbore 19.5. pa drugi krug za 15 dana, pa rok za žalbu, pa negdje ponovljene izbore vi objektivno prije 1.7. teško da možete konstituirati nova predstavnička tijela, a onda to znači da novu proračunsku politiku ne možete kod parlamentarnih izbora stvar je malo drugačija. Ako su izbori u 11 mjesecu taj datum se nekako ustalio, a bili su i zadnjih ako se ja ne varam 3 mandata izuzetak je 3. siječanj, ali to je ok. Onda vi mandat počinjete de facto ispočetka, mandat počinje znači novom proračunskom politikom. Kod predsjedničkih izbora također je sve ok, izbori su u 11., 12. mjesecu, drugi krug može biti negdje u 1. mjesecu ali predsjednik države ionako ne determinira tu proračunsku politiku pa je objektivno manje bitno kada će se ti izbori održati. Bitno je da izbori za predsjednika budu neposredni izbori, da 4 milijuna građana glasa za predsjednika a sve ostalo je nešto ja mislim što ne bi građani podržali. I sad tu nekako dolazimo do ovih izbora za Europski parlament. Taj Europski parlament možda neću biti u pravu na neki način je kao drugi dom Hrvatskog sabora iako ja ću priznati meni je krivo da smo onaj drugi Županijski dom ukinuli. Ovaj zastupnički trebao je brojati nešto manje ljudi, županijski isto relativno manji broj ljudi sa određenim ovlastima i to bi bilo možda bolje nego da imamo samo jedan dom Hrvatskog parlamenta. Ali, pustimo sada to. Izbori za Europski parlament tj. datum samih izbora. To je ono o čemu se u javnosti vodila polemika zadnjih ja se usuđujem reći 15-ak dana. Imamo vidimo dvije škole. Jasno presudit će oko datuma predsjednik Republike, jednom riječju presudit će politika. Prva znači škola polazi od toga da izbori koštaju, što je istina. Neki spominju 60 milijuna kuna, drugi spominju negdje oko 84 milijuna kuna. To je razlog, znači pozivaju se na to da isti budu održani na isti dan kada se održavaju lokalni izbori. Koje su zemlje održale istodobno nacionalne i europske izbore? To je bila Irska i to '79., '99., 2004. Znači izbore za Europski parlament spojila je sa lokalnim, a 1989. spojila je Irska europske izbore s nacionalnim izborima. Zatim, tu je Španjolska, znači europske i regionalne izbore ili lokalne izbore spojila je '87. i 1999. godine i Litva je izbore za Europarlament spojila sa predsjedničkim izborima 2004. godine. Znači, niti u Europi se ti izbori ne spajaju. Ali Hrvatska je narod bi rekao dekintirana. Točno, demokracija košta. Kad bi se spojili ti izbori osigurala bi se veća izlaznost i to su jaki argumenti da se izbori recimo održe 19.05.2013. ili za 15 dana pitanje je da li je to moguće 2.06.2013. godine. Znači, na dan kada bi trebalo održati i te lokalne izbore. sad, imamo ovu drugu školu koja govori nešto drugačije. Ona polazi od toga da se europski izbori moraju radi različitih razina održati odvojeno. Da Hrvatska ima novaca to bi bilo apsolutno u redu pošto su to naši prvi europski izbori možda bi ih doista na takav jedan način trebalo i postaviti. Ja ću citirati ovom prilikom Hvala kao što recimo gospodin Tomašević vjerojatno najbolje poznaje odnose između Hrvatske i Italije i on doslovce u jednome tekstu čini mi se subotnjeg Novoga Lista kaže sljedeće: sljedeće: "Kako Hrvatska do ulaska u EU, a taj događaj je evo udaljen od nas tek nešto više od 4 mjeseca treba izabrati svojih 12 euro zastupnika izbor travnja kao mjeseca u kojem će se izbori održati doimao se prilično logičnim. Lipanj znači avanturizam jer nakon provedenih izbora postoje žalbeni rokovi koji moraju proteći da bi rezultati postali službeni, a u slučaju da na nekom biračkom mjestu bude koji glas viška u kutiji ili se dogodi nešto slično izbori se moraju ponavljati. Pa onda i oni imaju svoje rokove žalbe. Svibanj će pak biti mjesec lokalnih izbora, treće nedjelje u svibnju birat će se općinske, gradske i županijske skupštine te čelnici tih jedinica lokalne samouprave. Drugi krug izbora za čelnike je tamo gdje će ga biti 2. lipanj. Dakle, cijeli svibanj će obilježiti lokalni politički ratovi oko razvoja Slavonije, Istre, Dubrovnika, Kastva itd. Potpuno bi bilo besmisleno podcjenjivački u tu gungulu još ubaciti i priču o izborima za Bruxelles i Strasbourg jer Europarlament zasjeda u ta dva grada. Politici kohezije, europskim političkim frakcijama, odnosima komisije i parlamenta to bi bilo odaljavanje posla samo da se eto odrade ti dosadni, pod navodnicima "nebitni" europski izbori." I dalje nastavlja i time ću stati, dakle "Osim ako se ne želi upasti u zamku gore navedenih populističkih i lipanjskog cajtnota travanj je jedini logični izbor. Nažalost čini se da je vladajuća koalicija prepala se medijske histerije o trošku izbora i da će ih ipak spajati s lokalnim što će osim u kampanji izazvati potpuni kaos i na samim stolovima na biračkim mjestima. Naime, birač posjedne za stol recimo treće svibanjske nedjelje pred njim će stajati nevjerojatna hrpa papira, primjerice u Rijeci će glasati za listu za Gradsku skupštinu, gradonačelnika, listu za Županijsku skupštinu, župana i za Europarlament, a tamo bi trebalo dati zaseban glas za listu i za kandidata na njoj. Ukupno 6 zaokruživanja za tri različite razine vlasti, za tri ako bi izbori bili 2. lipnja.", itd., itd. I sad što je nama činiti? Prikloniti se na neki način, ne znam toj odluci, ajde "struke" tj. onome što spominje gospodin Klarić ili se prikloniti logici troškova. Što se mene tiče, meni je apsolutno svejedno. Normalno, neka predsjednik Josipović shodno vlastitim odlukama odluči. Slažem se da bi na neki način i ova rasprava predsjedniku morala pomoći glede određivanja roka izbora za Europski parlament, ali što god odluči istina će uvijek biti tu negdje na pola puta, biti će onih koji će reći bolje je da uštedimo tih 60 milijuna kuna, ali biti će i onih koji će uvijek kazati ili se prikloniti se onoj logici da demokracija svugdje pa tako i u Hrvatskoj košta. desetak milijuna eura sigurno je velik novac, to je recimo ekvivalent dviju ili triju škola, dviju ili tri školskih dvorana. U Istri bi rekli to vam je jedan ili dva golf igrališta, ne, ali pustimo sada to. Jednom riječju neka predsjednik odluči, a mi mu kao Sabor moramo jednostavno dati prostora da može odlučiti za jedan, odnosno na prvi ili na drugi način. Meni osobno apsolutno svejedno, ali predsjednik jasno treba odlučiti u ime Hrvatske i u ime, kako bih rekao, interesa građana RH. Apsolutno zakon kao takav nije sporan, jedino što eto izaziva određene dileme, to su ovi rokovi kada se temeljem zakona mogu naprosto izbori održati. Da ne citiram pojedine odredbe, one su logične i nemamo na zakon nikakvih primjedbi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub SDSS-a i kolega Milorad Pupovac.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Izmjene koje Ministarstvo uprave predlaže Saboru u vezi Zakona o izborima za Europski parlament su tehničke prirode i neophodne su kako bi se izbori mogli održati u vremenu koje je je zapravo danas predviđeno, i u današnjim okolnostima zadano. I u tom smislu ovom prijedlogu zakona nemamo što značajno reći, odnosno izmjenama prijedloga zakona, nemamo što značajno reći. Ali ovo jeste zapravo prilika da se 2, 3 riječi kažu, ne samo o tome kada bi se izbori trebali održati, nego istovremeno, meni se čini još važnijim, a zašto se zapravo ti izbori održavaju? Jer u našoj javnosti se ta tema, zašto se ti izbori održavaju, sasvim očito i postepeno gubi. Cijela stvar se više ili manje svodi na to ko će tamo ići, koliku će plaću tamo imati i koliko će ti izbori koštati? To su relevantna pitanja, ali ako se smisao tih izbora svede samo na to, onda ta pitanja više nisu relevantna. Pa mi dozvolite da kažem nekoliko riječi o tome što mi se čini da je važno ukoliko ima prostora ili ukoliko ima interesa da to dođe do bilo čijih ušiju kada je po srijedi naša javnost. Prvo, mi smo nakon razdoblja velike uglavnom emocionalne i uglavnom identitetski ideologizirane euforije prema Europi i europskoj pripadnosti zapravo došli u sitauciju da Europu trebamo gledati, razumijevati kako stvar sistema odlučivanja, da Europu trebamo gledati kao prostor unutar kojega mi kao mala zemlja sa svojim predstavnicima trebamo pronaći najbolji način, najbolje mehanizme i najbolje politike unutar kojih taj prostor, taj savez država možemo iskoristiti za dobrobit naših građana i za dobrobit naše države. I to je zapravo osnovni smisao ili cijela svrha. A to nećemo moći ukoliko nećemo biti dobro informirani o tome što se događa tamo. Jedan od načina kako možemo biti dobro informirani jeste naravno sudjelovanje naših parlamentaraca, odnosno jeste sudjelovanje u Europskom parlamentu. Europski parlament možda više nego prosječni Nacionalni parlament jeste doista mjesto unutar kojega se raspravlja, unutar kojega se različite vrste informacija, različite vrste pogleda, različite vrste zalaganja i pristupa stvarima raspravljaju. I naravno unutar njega je moguće stvarati različite tipove saveza, unutar njega je moguće stvarati različite tipove interesnih ili pozicionih stajališta i grupacija. Mi kako zemlja nema nikakve sumnje ne ulazimo u neku imaginarnu Europu, ulazimo u sasvim realnu Europu. Europu realnih država, Europu realnih interesa i u tom smislu nema nikakve sumnje da je Europski parlament mjesto na kojem mi moramo tražiti najboljeg načina kako da znamo kako se pojedine zemlje, pojedine politike pozicioniraju u odnosu prema zajedničkoj europskoj politici. Drugo, Europa je mjesto u kojem se donose odluke koje se nas tiču. Europski parlament, Europska komisija, Europsko vijeće su mjesta unutar kojih se donose odluke koje se nas tiču. Mnogi ljudi kažu ili u javnosti se može čuti čak o dvjema prominentnih osoba kako je Europski parlament jedno beznačajno mjesto unutar kojega se zapravo ne donose odluke koje bi bile relevantne za bilo koga pa onda isto tako ne bi bile relevantne ni za RH. Moguće je stvari tako gledati ali europsko vijeće jeste mjesto unutar kojega se donose odluke ali unutar kojega hrvatska uloga u donošenju odluka može biti mjerena promilima, barem za sada, barem u narednim godinama. Hoćemo onda iz toga razloga kazati da naš premijer nema što zapravo tražiti na Europskom vijeću. Nećemo naravno, nećemo, zašto? Pa zato što je to stvar gradnje, utjecaja i gradnje moći, zato što je to stvar gradnje toga da vas netko čuje, zato što je stvar izgradnje političara koji će moći na tom mjestu i u tim okolnostima reći ono što će moći drugi čuti. To što smo mi Hrvatska to samo po sebi nije dovoljno, to što smo mi nova članica, to samo po sebi nije dovoljno. Ali ako ćemo mi sami procjenjivati tu instituciju, Europski parlament ili Europsko vijeće, ako ćemo Europi pristupati otprilike onako da smo je već potrošili prije nego što smo je probali, da smo je već pojeli prije nego smo je kušali, onda naravno a ima takvoga raspoloženja, ima takvog osjećaja u našoj javnosti, onda se zapravo pokazujemo kao ljudi koji odustaju od posla, koji ih je dosta koštao u ovih dvadeset godina. I sad kad smo već kod koštanja? Točno je da izbori koštaju, svaki pa i izbori za Europski parlament i točno je da treba postaviti pitanje što je bolje, da li taj novac uštediti ili ga rasporediti tako da se pokuša jačati svijest o europskoj relevantnosti odnosno svijest o europskim parlamentarnim izborima. O tome će sigurno odlučiti ne samo načelni stavovi nego istovremeno dane okolnosti ekonomske i političke. I jedno i drugo treba uzeti u obzir. Ali jednu stvar ne treba se zaboraviti. Koliko nas je koštala činjenica da u korištenju predpristupnih i strukturalnih fondova EU nismo povukli više od 24,25%. Šta je tih 60 ili 40 ili 20 ne znam koliko milijuna se spominje u odnosu na milijarde ne kuna nego eura koje smo mogli povuć, a nismo povukli. Zašto? Pa zato što smo se bavili sitničavim politikama, zato što smo i u ovom parlamentu i u javnosti sitničarili u političkim pitanjima a nismo se bavili ni krupnim ni strateškim pitanjima nego se bavimo sitničavim onima koji zadovoljavaju gladne potrebe našega gladnoga naroda. A ta pitanja smo skrivali i bivša vlast i svaka nova vlast je skriva zato što je to nelagodno, zato što se ispostavlja da nismo bili pripremljeni za Europu, ili da nismo do nje držali na pravi način, da smo se busali u svoju europsku pripadnost ali ne i u sposobnost da od te Europe uzmemo i iskoristimo ono zbog čega bismo trebali tamo biti. To je za mene veliko pitanje i to je za mene pravo pitanje cijene. A sad kad smo već o cijeni. Ne samo koliko nas je koštalo nego koliko će nas koštati ubuduće institucijama, izborima za europske institucije, sudjelovanje u radu europskih institucija, budemo pristupali kao nekoj vrsti kurioziteta, budemo pristupali kao nekoj vrsti prilike za kuriozitetne oblike iskaza ili kuriozitetne oblike ponašanja. To je kompleksan, složen, kompliciran i za nas iznimno zahtjevan i naporan prostor unutar kojega politički trebamo djelovati i u tom smislu meni se čini da je neophodno da se unutar naših političkih klubova doista povede ozbiljna rasprava o tome što možemo učiniti i kako možemo djelovati da cijena našega pristupanja Uniji od 1.7. ne bude tako visoka kao što je dakle naše članstvo, ne bude tako skupo kao što je bilo do sada, a bilo je skupo. Iz tog razloga doista nije svejedno kako ćemo pristupati tome što se zovu parlamentarni izbori ili izbori za Europski parlament doista nije svejedno koji ljudi na najnižim razinama i na najvišim razinama će odlaziti u europske institucije. I naravno nije svejedno kakav će biti odnos između njih i našeg nacionalnog parlamenta i nije svejedno kakav će biti odnos između njih i naših državnih vladinih tijela i veće zemlje od nas imaju punu svijest o tome da onoga momenta kada ljudi odu tamo ukoliko nema adekvatne komunikacije s njima da oni mogu naprosto postati jedan jedan dio otuđenoga oblika nacionalnih predstavnika koji nemaju prave veze i prave komunikacije sa svojim nacionalnim predstavničkim tijelima i sa svojim nacionalnim institucijama. I tako velike i moćne države kao što je Njemačka, kao što je Francuska imaju punu svijest o tome i nastoje to korigirati. Za nas kao malu državu to je od posebne važnosti. Još jedno slanje ljudi u centralnu administraciju administraciju saveza država kojima pripadamo a da smo nepripremljeni za to bi bila velika cijena, a mi smo ionako platili golemu cijenu do sada. Iz toga razloga mi se čini da je od posebne važnosti u mjeri u kojoj je to moguće u procesu sustavnoga kontinuiranoga i prilično radikalnog devastiranja parlamentarizma u Hrvatskoj. Jučer smo imali jednu visoku delegaciju Nizozemskog parlamenta, predsjednika senata. Na moje pitanje kakva je reputacija Nizozemskog parlamenta u nizozemskoj javnosti, naša veleposlanica je rekla, veoma visoka. Da li zato što oni rade svoj posao ili zato što čuvaju svoje demokratske institucije? Vjerojatno i jedno i drugo. A mi jedno od demokratskih institucija za koje nam ni pružena prilika voljom našega naroda na referendumu, a to je Europski parlament želimo unaprijed devastirati, želimo unaprijed omalovažiti, kao što omalovažujemo ovaj Parlament ovdje. Dobro, ako se to čini ovdje više-manje na svakoj sjednici, posebno iz pojedinih klupa i pojedinih redova u kojima se Parlament i parlamentarne rasprave kontinuirano pretvaraju u birtijaške rasprave i ukoliko se ta birtijaška atmosfera želi pretvoriti u pravu i jedinu sliku nacionalnog parlamenta, onda uredu. Ali ako nema potrebe niko da kaže da je vrijeme da se s tim prestane, da birtijaške dosjetke u nacionalnim parlamentima nisu rješenja za nacionalne probleme, da birtijaška argumentacija nije argumentacija s kojom se može voditi rasprava u bilo kojem ozbiljnom parlamentu pa i ovakvom kakav je naš onda će naravno to trajati. I ukoliko će takav birtijaški tip govora prevladavati izvještaje iz ovoga Sabora kao što prevladava i ukoliko će se sistemom replika gušiti bilo kakav ozbiljni oblik rasprave i raspravljanja o temama kojima imamo, onda naravno za svakog od nas će se postaviti pitanje, pa zašto bih ja uopće dolazio u ovaj Parlament i slušao one koje mogu slušati u prvoj birtiji i kvalitetnijoj raspravi i autentičnijem tipu raspravljanja o problemima društva nego što ih trebam slušati ovdje. I sada mi dozvolite kolegice i kolege, poštovana potpredsjednice, gospodine ministre da nekoliko riječi kažem o vremenu. Ima argumenata i za, ima argumenata i protiv. Birači će biti opterećeni velikim brojem glasačkih listića. Možda će kampanja biti konfuzna ali to je manje bitno. Ono što je bitno jeste da se biračima omogući da imaju mogućnost pravoga izbora. Ukoliko ih se bude opteretilo sa 5 ili 6 ili 7 glasačkih listića to će nesumnjivo stvoriti kod velikog dijela prosječnog biračka, starijih posebno, opterećenje za sam postupak izbora. mi trebamo o tome raspraviti, bit će prilike da o tome razgovaramo sa predsjednikom, ali ono što je najbitnije što je naša zadaća i zbog toga sam govorio ovako kako sam govorio, da pokušamo sačuvati minimum racionalnosti u toj raspravi, kada gledamo stvar za ili protiv. Eto toliko s moje strane kolegice i kolege. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Replika Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega Pupovac, pa nekad su replike dobre da se malo bolje razumijemo nekad manje razumijemo ono što smo htjeli reći u našim političkim izlaganjima. Vi ste rekli jednu ključnu ključnu rečenicu, da se u Hrvatskoj stvorio dojam da smo se potrošili po pitanjima ulaska Hrvatske u EU prije nego što smo postali punopravna članica. I tu ste možda i u pravu. Jer zaista neki su veći problemi u zemlji posebno ovi gospodarski, financijski doveli pomalo cijeli cijeli hrvatski narod u apatiju zbog nekih strahova i zbog činjenice da članstvo u EU u zadnjih mjeseci ili mjesec dana se svodi samo na to koliko će biti plaća europskih zastupnika, što će raditi europski zastupnici iz RH u parlamentu, pa sve to skupa baca jednu krivu sliku na jedan veliki i težak posao za sve dosadašnje vlade koje su morale ispuniti možda jedan od najtežih uvjeta za novu članicu EU. Mislim da je Hrvatska tu da će biti pokazatelj našim susjedima koliko taj mukotrpan rad prije svega Parlamenta ali i Vlade ali i samog predsjednika je težak da smo dobili kraj ovih pregovora. Pokazalo se da problem sa Slovenijom itekako može baciti krivu sliku na cijeli naš mukotrpan put. Tema ovog zakona je jednostavno kako na najlakši mogući način prebroditi ove možemo reći kratke europske izbore, a smatram u ime svoga kluba i u svoje osobno ime kao zastupnik da se na ovim prvim izborima za Europski parlament ne bismo trebali osramotiti. Mandat će trajati kratko jedno godinu dana, a da trebamo učiniti sve da to bude što jeftinije s obzirom na situaciju u državi, a isto tako da odaziv birača na tim izborima bude u skladu s onim mukotrpnim poslom koji smo odradili, a smatram da bi to najbolje bilo u prvom krugu izbora za lokalne izbora 19.svibnja jer tada zaista imamo bit će tehnički teško ali ovo je zakon o kojem treba danas razgovarati i učiniti napore da bude lakše, ali jednostavno trebamo učiniti sve da se zbog teškog posla koji smo napravili ne osramotimo. Hvala Vi ste rekli nekoliko stvari koje mi se ustvari ne sviđaju. Želimo devastirati EU parlament. Jesmo mi neka sila da ćemo devastirati EU parlament, ali ovo birtijaška argumentacija i tako. Kao da je hrvatski narod glup i uopće svi građani Hrvatske pa smo mi sada eto. Hrvatski narod ima jedno povijesno pamćenje kao … kršćanstva i očekuju makar ravnopravni tretman u europskoj kući. Nismo bili ravnopravno tretirani nego smo prošli kalvariju u ovim pristupnim pregovorima. I tu postoji jedna na neki način neispunjena očekivanja. Drugo, Europa je odustala od svojih principa na kojim se temelji. Neće neki odnosi unutar država i između država utjecati na pristupanje nekih članica. I sada mi znamo da je Slovenija nas sada ucijenila sa isplatom nekakvih deutsch maraka i to je postalo europski, tu je Europa pala. Mi trebamo jasno reći da je Europa podlegla, da je ona te njemačke marke pretvorila u pitanje pristupa Hrvatske EU što nije smjela, da je to Sloveniji dopustila. I pao je europski princip neutjecanja tih poslova u pristupanju država. Europa ne izgrađuje svoj identitet, Europa nema identiteta i zbog toga je sve više euroskeptika i jedne izgubljene bumerang generacije u Europi. I zašto bi Hrvati bili izdvojeni od ostale Europe ako se ona nema identiteta niti ga nastoji izgraditi, a znamo u temelju je da ne prizna, da je u temeljima Europe kršćanstvo a jest jer nema ništa drugo u Europi osim kršćanstva utemeljeno. Ne nema ništa drugo, ali je kršćanstvo u temeljima Europe. E kad je Europa se zastidila to priznat, onda dakle nema budućnosti u smislu identiteta. I nemojte se čudit nekim skepticima i u Hrvatskoj i u Engleskoj i u Španjolskoj. Poštovani kolega Marasović kaže da Europa nema svoga identiteta. Europa nema niti može imati identitete onakve kakve ima većina njezinih članica nacionalnih država. Europa nema nacionalni identitet. Europa nema religijski identitet. Europa ima identitet ustavnih, političkih i ekonomskih vrijednosti. Ustavnih, političkih i društvenih simbola kakav je novac, kakav je zastava, kakav je himna, kakva su pravila po kojima se ponaša i kakve su vrijednosti koje se zagovaraju u Europi. Europa po tom nije jedinstvena. Takve su i SAD-e, takva je i Kanada, takve su i druge države. Ako ćemo mi Europu mjeriti vlastitim identitetom, etničkim, nacionalnim onda naravno ne razumijemo Europu. Ako ćemo Europu mjeriti na način iz svoje parohijalne perspektive onda Europu sigurno ne razumijem. Europa je mnogo više od toga. I zato što mnogo više prima nas u sebe. Ako govorite o kršćanstvu, Europa jeste većinski kršćanska kad je u pitanju religijska pripadnost. Ali kršćanskih pripadnosti u Europi ima mnogo, ne jedna zbog kojih se je Europa stoljećima dijelila i ratovala mnogo gore u nekim slučajevima nego što smo mi prolazili svoj rat. Prema tome, nije naše da mi Europi namećemo identitet iz vlastite perspektive, nego je da malo bolje razmislimo o europskom identitetu kojem pristupamo, a to nije identitet pripadnosti. To je identitet zajedničkih vrijednosti i zajedničkih uvjerenja i zajedničkih pravila što je najvažnije. Davor Ivo Stier, replika. naše hrvatske institucije dobro povežu i surađuju sa našim predstavnicima u europskim institucijama, pa tako i u buduće sa našim zastupnicima u Europskom parlamentu. Međutim, čini mi se da smo danas propustili priliku da upravo to dokažemo i na današnjoj sjednici. Jer bilo bi korisno da su ovdje s nama svi naši promatrači koje Sabor uputio u Europski parlament. Ali većina promatrača u Europskom parlamentu danas i ne može biti ovdje, jer su morali biti na raspravi u Europskom parlamentu, u Odboru za vanjsku politiku gdje se raspravlja upravo o Rezoluciji o Hrvatskoj. I mogli smo danas pokazati i primjerom kako usuglasiti i bolje koordinirati ovu raspravu da bi ti naši promatrači u Europskom parlamentu koji su ujedno i zastupnici u Hrvatskom saboru bili danas ovdje i raspravljali na temelju iskustva koje su stekli u ovih par mjeseci ili godinu dana o ovom Zakonu o izborima zastupnika u Europskom parlamentu. To smo propustili učiniti i evo naglašavajući važnost koju ste i vi sami istakli o tom povezivanju čini mi se da evo na prvom testu i prilici koju smo imali da to pokažemo na žalost to nismo učinili. kao što vjerujem da pretpostavljate kolega Stier bi bio najsretniji kada bi sve promatračice i promatrači Hrvatskog sabora u Europskom parlamentu bili danas ovdje. Ali najveći dio njih osim kolege Plenkovića i mene i kolege Vuljanića su jučer bili tamo, a neki od nas barem kao ja idem danas popodne jer je sutra sjednica Odbora za proračun Europskog parlamenta koji nam se čini jednako važnim posebno s obzirom na još uvijek otvorena pitanja proračuna za višegodišnje razdoblje EU. što sam htio reći. Htio sam reći da to nije samo pitanje za promatrače u Europskom parlamentu. To je pitanje naprosto za nas, pitanje kako se mi odnosimo prema toj prilici, kako se naši klubovi odnose prema toj prilici, kako se naša javnost odnosi prema toj prilici i kako se naše ključne državne institucije odnose prema toj prilici. Neće promatrači dati potrebnu ozbiljnost tome ukoliko mi ovdje u ovom Saboru, u javnosti i državnim institucijama tome nećemo dati potrebnu ozbiljnost. Ukoliko ćemo mi omalovažavati tu činjenicu, ukoliko ćemo mi tu činjenicu promatrati kroz sitničave parametre kao što smo promatrali čitav niz drugih stvari, e onda će to ostati i dalje problem za nas. To je bio smisao onoga što sam htio reći. Vjerujem naravno da bi kolegice i kolege, kolega Picula, kolega Radoš, kolegica Antičević sasvim sigurno mogle obogatiti ovu raspravu ali ona se tiče nas, ona se tiče naše javnosti, ona se tiče našeg odnosa prema biračkom tijelu. Hoće li pitanje lokalnih izbora i parlamentarnih izbora birači doživjeti kao pitanje kao pitanje kontaminiranja izbora za lokalne demokracije sa nekim dalekim i bezveznim pitanjima. Na nama je da to raščistimo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Andrej Plenković. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Pred nama je danas Prijedlog izmjena Zakona o izmjenama članova Europskog parlamenta, da koristim novu terminologiju u odnosu na zakon koji je Hrvatski sabor donio 2010. godine. Izravni izbori za Europski parlament novost su u kalendaru izbora za RH. I stoga je važno da svaki korak, bilo da je riječ o izmjeni zakona, o političkoj raspravi, o aktivnostima informiranja, o dijalogu koji vodimo, vodimo oprezno i vodimo argumentirano. Ja ću uvodno reći nešto o tajmingu donošenja ovih izmjena pa i samoj metodologiji koja se odvila od srijede do danas. Prvo, hrvatska javnost treba znati da od dana potpisivanja ugovora o pristupanju, dakle od još 9. prosinca 2011., postoji sasvim jasna nedvojbena činjenica da se prvi ad hoc izbori za Europski parlament moraju održati prije planiranog članstva Hrvatske u EU. Dakle, prije 1. srpnja 2013. godine. Mi smo danas ovdje 19. veljače 2013., dakle od potpisivanja pa do danas prošlo je skoro više od 13 mjeseci. Vlada je prijedlog izmjena ovoga zakona usvojila u četvrtak, u petak su o tome raspravljala koliko je meni poznato samo dva odbora, recimo Odbor za europske integracije o ovome nije raspravljao, Odbor za vanjske poslove o ovome nije raspravljao. Javne rasprave o ovim izmjenama uopće nije bilo. Mislim da metodološki to nije dobro. Nema nikakvog razloga da mi ovako važnu temu za jačanje hrvatske demokracije i za pripremu Hrvatske za članstvo EU radimo po meni pomalo brzopleto, a s druge strane kasno. Ovu smo raspravu mogli voditi prije godinu dana bez ikakve dileme. I onda smo mogli sve ovo vrijeme koje nam sada djeluje pomalo knap iskoristiti za ono što rade druge zemlje. Druge zemlje koriste politiku komuniciranja i informiranja o EU da bi pripremili javnost za ono što europski izbori u biti jesu. Da objasne koje su ovlasti Europskog parlamenta, da objasne kakva je tehnologija izbora. Ovo je za hrvatske birače jedan sasvim novi trenutak i moram se osvrnuti na izborni sustav kojeg mi dosada u praksi nikada nismo imali priliku provesti. Prema pravnom okviru koji postoji u EU intencija je da se na europske izbore na nacionalnoj razini ide prije svega proporcionalnim sustavom, sa konsenzusom da je minimum 5%. Dakle, na izborima prag je 5%. Međutim, mnoge zemlje u tom kontekstu imaju i praksu preferencijalnog glasovanja. I to glasovanja temeljem onoga što se ovdje u javnosti govori o otvorenim listama, a u biti su to polu-otvorene liste. O tome također nešto treba reći. Naime, u 9 država članica u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Portugalu, Ujedinjenoj Kraljevini, Estoniji, Poljskoj i Mađarskoj birači ne mogu izmijeniti poredak kandidata na listama. U 14 država članica postoji sustav kakav je preuzela Hrvatska, a to su Austrija, Belgija, Danska, Finska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Švedska, Litva, Latvija, Slovačka, Slovenija, Češka i Cipar. U određenim zemljama postoji specifičnost, npr. Luksemburg ima jedinstven sustav gdje birači zaokružuju baš onoliki broj kandidata koliko Luksemburg ima zastupnika. To nema nigdje osim u Luksemburgu. U nekim zemljama birači mogu micati ili dodavati kandidate na liste. To npr. radi Švedska. Dakle, postoje različiti modeli demokratske prakse u sustavu glasovanja. I zato smatram da Ministarstvo uprave, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Državno izborno povjerenstvo, političke stranke i svi akteri u narednih nekoliko mjeseci, odnosno tjedana nažalost moraju prije svega napraviti jednu objektivnu i informativnu kampanju o tehnologiji glasovanja. To je preduvjet uspješnog organiziranja ovih izbora. Ja sam maloprije pogledao početne web stranice i Ministarstva uprave i vanjskih poslova i DIP-a o izborima za Europski parlament možete naći samo reagiranje na jedan članak u novinama na stranici DIP-a. Mislim da to nije dobro. Uostalom u Hrvatskoj će se uskoro otvoriti i Ured Europskoga parlamenta koji će vjerojatno onda pokrenuti tu inicijativu informiranja o tehnologiji izbora. Koja je glavna karakteristika europskih izbora? Glavna karakteristika je njihova vremenska predvidljivost. Oni se održavaju svakih 5 godina, obično u lipnju mjesecu. Situacija da Hrvatska ima obavezu pravnu organizirati ad hoc izbore za većinu nas koji smo znali da se to treba dogoditi bila je na neki način olakotna činjenicom da se oni mogu poklopiti sa održavanjem lokalnih izbora 19. svibnja kada je predviđen prvi krug. Na sjednici Vlade predsjednik Vlade je postavio pitanje opoziciji očitujte se. Mi se vrlo jasno danas očitujemo, održimo izbore 19. svibnja u isto vrijeme kada je i prvi krug lokalnih izbora i pokažimo našim europskim partnerima da nam je stalo do izlaznosti i demokratskog legitimiteta prvih 12 izravno izabranih zastupnika u Europskome parlamentu. Nemojmo podcjenjivati hrvatske birače komentarima da će kampanja biti konfuzna, da ćemo jedan dan razgovarati o lokalnim temama, a drugi dan o odnosima i različitim europskim politikama. Mislim da se tehnologija kampanje može organizirati na način da odgovarajući prostor i argumentaciju dobiju jedna i druga razina rasprave. Kada gledamo da je 19. svibnja točno za 3 mjeseca, to nije veliko razdoblje, ali je to ipak puno razumnije razdoblje nego određene špekulacije koje su prošli tjedan bile u medijskom prostoru o datumima koji su govorili čak o 14. ili 21. travnju. mislim da bi stvarno bilo neozbiljno da u aktualnom zakonu rok od 60 dana u okviru kojeg predsjednik republike raspisuje izbore za Europski parlament kao minimum, sada postane nekakav rok gdje ćemo praktički u okviru od 45, 50 dana obaviti sve one postupovne radnje koje su ključne za organiziranje izbora. Mislim da trebamo otkloniti svaku mogućnost manipulacije ili pogodovanja pojedinoj političkoj opciji sukladno procjeni za koju ja ne vidim da bi bilo kome na hrvatskoj političkoj sceni mogli štetiti. Vodimo računa i o racionalnosti, o troškovima. Ovi izbori su, zovu se ad hoc zato što će samo jednom biti ovakvi i isključivo Hrvatski. Već oni idući 2014. godine bit će pan Europski izbori, će izbori u kojima sudjeluje i europske političke stranke sa jasnim europskim temama, sa istaknutim kandidatima za predsjednika komisije, sa formuliranim politikama i sa novom prigodom za očitovanje hrvatskih birača. Stoga apeliram i na predsjednika republike, on je i profesor prava i to procesnog prava i vjerujem da će voditi računa o tome da se ovako važni izbori za Hrvatsku organiziraju na najprimjereniji mogući način, te da će i u skladu sa načelom pravednosti, kojeg je evo sada ponovno stavio u prvi plan osvrćući se na svoje 3 godine mandata, voditi brigu o tome da nemamo suvišne troškove, da cijenimo hrvatske građane i da organiziramo izbore u trenutku koji je po momo dubokom uvjerenju i povjerenju HDZ-a najprimjereniji. Isto tako održavanjem izbora 19. svibnja ostavljamo dovoljno vremena da se riješe sve eventualne žalbe, prigovori i u nadležnosti DIP-a i eventualno u nadležnosti Ustavnoga suda, a u krajnjoj liniji ostavlja se i nekoliko dana, možda i tjedana vremena onima koji budu izabrani da se na odgovarajući način pripreme za novu dužnost. Jer ona je bitno drukčija nego što se to možda čini u ovom trenutku. Kada je riječ o izlaznosti na izbore jednom izuzetno važnom argumentu, važno je da hrvatska javnost zna da se izravni izbori održavaju od 1979. godine, tada je prosječna izlaznost bila 62%, 84. 59%, 89. 58%, 94. 56%, 99. 49%, 2004. 45%, a 2009. 43%. Tendencija pada izlaska je vrlo jasna i zato je bitno da se Hrvatskoj ne dogodi ono što se dogodilo Slovačkoj koja je nedavno na izborima za Europski parlament imala izlazak oko 20%. Legitimitet takvih zastupnika nije na odgovarajući način usporediv sa onim zemljama gdje je izlaznost znatno veća. Vodimo računa i o tome da u 4 države EU birači ne samo da imaju pravo glasovati, nego imaju i obavezu glasovati. Glasanje je obavezno u Belgiji, u Luxemburgu, na Cipru i u Grčkoj i tamo je naravno izlaznost puno veća nego u zemljama gdje takva obaveza ne postoji. Da ne bi mislili da je samo u Hrvatskoj mogućnost održavanja simultanog izbora jedna koincidencija, osvrnut ću se samo na recentnu prošlost. U Njemačkoj 7 od 16 zemalja Lendera održalo je u isto vrijeme kada i izbore za Europski parlament i te izbore. U Italiji na razini provincija, na razini gradova, u Belgiji regionalni parlamenti su se birali isti dan, na Latviji, u Latviji, Malti, Irskoj, dijelovima Ujedinjenog kraljevine bili su kada i lokalni izbori. U Litvi su se čak preklopili sa predsjedničkom kampanjom. Prema tome postoje nebrojeni primjeri koji govore o tome da simultano organiziranje izbora nije zapreka već politička procjena i stvar tehnologije organizacije izbora. Kada je riječ o zakonskim izmjenama one na neki način služe za čišćenje teksta iz 2010. i prilagođavaju ga novoj novoj situaciji, a to je prije svega odredba Ugovora o pristupanju koja je glavni razlog zašto se ovi izbori održavaju prije pristupanja Hrvatske u članstvo. Htio bih reći da je dobro da je ministarstvo u jednom od članaka i to čini mi se u članku 13. kojim se mijenja članak 26. preciziralo sustav preferencijalnog glasovanja isto tako je proširilo mogućnost izbjegavanja nevažećih listića. Budući da su ovo izbori u kojima je sama tehnologija sasvim nova, važno je da se biračima omogući što manja mogućnost za grešku jer nam je svima u interesu da ima što manje nevažećih listića. Glede rokova, već sam rekao, mislim da je ovaj rok od 30 dana u ovakvom cajtnotu razumljiv ali smo sve to mogli puno ranije i puno kvalitetnije riješiti. Također, nedvojbeno se rješava i status aktualnih promatrača, tj. čiste se one odredbe zakona koje su bile predviđene u varijanti da izbori prvi budu organizirani nakon našega članstva. I u krajnjoj liniji jedna politička konsideracija koja nije nebitna. Još traje proces ratifikacije ugovora o pristupanju i nekoliko zemalja svoje interne procedure planira čak i za mjesec svibanj, prema tome smatramo da je dobro da ti izbori budu dovoljno nakon posljednjeg izvješća Europske komisije, da u tom trenutku većina država članica položi svoje instrumente o ratifikaciji, depozitaru a to je talijanska Vlada i da nadamo se bude riješeno i ovo otvoreno pitanje ratifikacije ugovora o pristupanju u susjednoj Sloveniji. Na taj način sa čistom situacijom organizirali bi izbore 19. svibnja sa dovoljno vremena i za pripremu kompanije i za sve ono što će uslijediti do 1. srpnja kada će Hrvatska postati članica. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima Nikola Vuljanić. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Plenković je spomenuo važnost informiranja oko ovih izbora za Europski parlament čini mi se ne dovoljno. Naime dva su aspekta informiranja koje je dosad Vlada morala obaviti, nije obavila, koje ni sad ne radi, ne znam zašto zapravo, jedno je da se građanin informira o ulozi o tome što će ti ljudi i koga predstavljati tamo, što će dakle raditi a od drugi aspekt informiranja je na koji način će se izabrati. Svakodnevno me deset ljudi barem intelektualaca uglavnom ljudi koji su politički razmjerno pismeni pita što sad to i na koji način ćemo glasati. Mogli smo to znati već dobrih godinu dana. Ne znamo, ni sada ne saznajemo i onda nam nema druge iz tog aspekta željene visoke izlaznosti nego se prikvačiti uz lokalne izbore koji jamče da će ta izlaznost biti Oko organizacije kompanije isto tako kolega Plenković je govorio i pobunio se zapravo protiv ideje koja se locira da će kompanija biti konfuzna. Ako su građani informirani, kompanija ne treba biti konfuzna. Valjda znamo kompaniju organizirati tako da ne bude konfuzna. O čemu nas Vlada zadnjih par dana i tjedana informira. Informira nas o tome upravo da se nećemo moći snaći u tome, ali nam ne objašnjava u čemu, i informira nas o tome kolike su plaće zastupnika u Europskom parlamentu čime potiče manji izlazak. Ne znam zašto to Vlada radi i koji joj je interes. Nadam se da joj interes nije da delegemitizira te izbore. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Andrej Plenković. Hvala lijepa potpredsjednice. Uvaženi kolega Vuljanić, ja možda nisam dovoljno istaknuo koliko mi je žao da nakon 22. siječnja kada je većina hrvatskog naroda dala puni demokratski legitimitet na referendumu o članstvu u EU ovom povijesnom, državnom procesu, ne samo integracijskom za Hrvatsku da je aktualna Vlada po mom mišljenju a gledajući i proračunske linije nadležnog ministarstva i prateći aktivnosti na neki način posustala u provođenju komunikacijske strategije, informacijske kompanije. Mislim da je to jedan proces koji nije samo bitan od kraja referenduma pa od ovih europskih izbora, to je kontinuirana zadaća svih zemalja, to je kontinuirana zadaća institucija EU i sa tim procesom se ne smije i ne može stati. Ja smatram da je dobro da Vlada planira određena sredstva kako bi obilježila sam trenutak članstva, dakle 1. srpnja i to sasvim u redu i sasvim primjereno naravno u okvirima financijskih mogućnosti u kojima se Hrvatska nalazi. Dobro je i da se nastavlja aktivnost o informiranju o korištenju europskih fondova, ali ponavljam Europska unija nije jedino redistribucija proračunskih sredstava. sredstava. EU je kontinentalni politički projekt, ona je zajednica prava, ona je puna zajedničkih politika sa isključivom ili podijeljenom nadležnošću o kojoj Hrvatski građani trebaju što više znati. I zato je bitno da Vlada sada učini jedan napor koji je možda u vremenu koji je iza nas propušten ali ima dovoljno vremena da prije početka formalne kompanije imamo jedan objektivan uvod u tehnologiju izbora i u zadaće Uvaženi kolega Plenković, ja sam očekivao i od vas i od ministra vezano upravo za ove izbore doista donosimo i ovaj zakon po hitnom postupku i na brzinu šta je bilo dovoljno vremena da se on donese i ranije ne samo radi kompanije prije svega radi upoznavanja građana sa EU ali isto tako i sa radom ne više europskih odnosno promatrača o Europskom parlamentu nego sada i stvarnih zastupnika nakon ovih izbora. Jednostavno trebamo reći građanima onu pravu istinu. Naši zastupnici i oni koji će biti izabrani na ovim izborima će vjerojatno otići kao hrvatski zastupnici u Europski parlament no da li će stvarno biti tamo hrvatski zastupnici ne vjerujem, jer već je sada vidljivo da i promatrači prije svega zastupaju interese političke, ne interese Hrvatske nego političkih grupacija u samom Europskom parlamentu. Tako će vjerojatno HDZ-ovi zastupnici otići sa europskim pučanima, socijaldemokrati sa liberalima i socijaldemokratima zajedno jer su to sad i liberali i praktično u tom Europskom parlamentu ćete biti u sukobljenim stranama kao hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu jer ćete zastupati dvije različite političke opcije u samom parlamentu. A što se tiče samih smanjenja troškova, nema nikakvih problema da se ovi izbori održe sa lokalnim jer će daleko biti veći odaziv na izbore za EU parlament. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Andrej Plenković. **Plenković, mislim da je vaša ocjena prilično paušalna kada govorite o tome da ne samo hrvatski zastupnici nego zastupnici iz bilo koje države kada jednom budu izabrani izravno zaboravljaju nacionalni interes. Kada dođete tamo evo kolega Vuljanić, kolega Pupovac i ja samo nas je troje danas od ovih 12 koji su imali prigodu imati svojevrsni staže u proteklih 9 mjeseci, jako dobro mogu prepoznati kako zastupnici različitih političkih opcija sinhronizirno zastupaju interese svoje države. Evo vam jedan jednostavan primjer. Jučer je na Odboru za vanjsku politiku bilo izvješće upravo o Hrvatskoj, zbog toga je većina naših kolega tamo, izvješće češkog zastupnika Roucheka. Na njega su bila podnesena 62 amandmana, neki su bili grupirani u tzv. kompromisne amandmane. Ako uzmete pažljivo taj dokument, ja ga imam ovdje pa ću vam ga uručiti, pogledajte primjerice sadržaj i to identičnih formulacija amandmana koji su na naše izvješće odnosno izvješće o Hrvatskoj davali slovenski kolege, neovisno o tome da li su u socijaldemokratskoj skupini, da li su u pučkoj stranci, da li su liberali. Rečenice su bile identične. Prema tome, ova vaša teza o tome da će zastupnici u EU parlamentu zaboraviti hrvatski nacionalni interes mislim da ne stoji. Oni će ga štititi, štit će ga u skladu sa širim okvirima političkih platformi i svjetonazora onih političkih skupina u koje pripadaju. EU parlament je tijelo transnacionalne demokracije sa ukupno preko 200 političkih stranaka iz 27 zemalja. I u takvom ozračju koje je naravno i multilingvalno sa hrvatskim 24 jezika, jedina metoda koja uspijeva to je metoda dijaloga i kompromisa a kroz nju se ostvaruju i nacionalni interes. Hvala lijepa. Obavještavam vas da je sukladno članku 207.stavku 2. Poslovnika upravo isteklo vrijeme za prijavu za raspravu od 10 minuta. I na redu je klub SDP-a kolega Daniel MOndekar. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Klub SDP-a podržat će Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izborima zastupnika iz RH u EU parlament. Ovdje se radi prvenstveno o tehničkim promjenama. Zakon se u osnovi mijenja da omogućimo i predsjedniku RH da pravovremeno odradi, održi konzultacije sa svim akterima, da same izbore sazove i da se održe prije ulaska Hrvatske u EU i na kraju krajeva da uskladimo ono što piše u zakonu sa onim što piše u našem pristupnom ugovoru s obzirom da se tu radi o različitim stvarima. U tehničkom smislu ovaj zakon donosi naravno rokove od raspisivanja, tjedne za kandidiranje i predaju liste, sate u osnovi za objavu objavu zbirnih listi i ostavlja nam dovoljno vremena za kampanju da se odradi i da se izbori na vrijeme odrade. On također nam donosi i novi model glasovanja prefercionalne liste, prefercionalnih glasovanja koji gotovo sigurno će dizati demokratsku kulturu u RH. to je jedan novitet od kojeg će RH moći samo dobro dobiti. Također smatramo da zakon ne dolazi prekasno, s obzirom da se i onako nalazimo u jednom razdoblju samog procesa kraja ratifikacije u kojem mjesec ožujak nam je jako bitan jer očekujemo završetak i pozitivno završavanje priče oko Ljubljanske banke i jedan dobar monitoring riport za RH čime se otvara naravno taj prostor dovoljno vremena za konzultacije, sazivanje, kampanju i održavanje u razdoblju u koji uključuje i travanj i svibanja i lipanj ove godine. nećemo licitirati jer je u zadnjih par dana u medijima bilo licitacije datumima, licitacije novcima, politizacije izlaznošću. Datum će dogovoriti politički akteri i predsjednik RH u konzultaciji s njima sazvati će ove izbore. Mi možemo i čisto da se nadovežem, političke stranke u Hrvatskoj gotovo siguran sam da će odgovorno taj posao napraviti. Mi možemo u Saboru teoretski raspravljati o datumima i u sklopu te teoretske rasprave možemo reći kada bi samostalno održavali izbore za EU parlament, a gotovo je sigurno da bi imali čišće poruke, jasnije poruke, čišću kampanju, manju izlaznost vjerojatno i skuplje izbore u osnovi. Iako samim cijeni izbora za EU parlament je smiješno licitirati iz razloga što oni omogućavaju da se i postojeće znači da se infrastruktura za izbore iskoristi recimo po povjerenstvima za nekoliko gradova ili općina. S druge strane imamo naravno datume lokalnih izbora. Oni omogućavaju da se iskoristi postojeća infrastruktura, da se uštedi u sredstvima samih izbora, ali gotovo sigurno da ako se ne napravi dobra komunikacijska kampanja i uvjeren sam da će Vlada na tome maksimalno raditi može dovesti do konfuzije vezane uz biračke odbore i listiće jer je prof. PUpovac dobro rekao, uzmete li u obzir da će se negdje birati odbori mjesnih organizacija, vijeća gradskih četvrti, gradske skupštine, gradonačelnici, zamjenici, župani, županijska vijeća, manjinski dožupani, manjinski dogradonačelnici znači kada se to uzme vi ćete imati jedinice lokalne samouprave sa 8, 9 listića različitog načina glasovanja. Ali svejedno treba otvoreno reći to su tehnička pitanja i to se tehnički može savladati. Sukladno tome klub SDP-a će i uputiti u proceduru amandman koji omogućava da se infrastruktura za lokalne izbore misleći se na biračke odbore za povjerenstva iskoristi i za ad hoc europske izbore za Europski parlament, ukoliko u konzultacijama s predsjednikom Republike Hrvatske tako se i i dogovori. Dakle, da olakšamo same konzultacije i olakšamo posao predsjedniku Republike. Lokalni izbori naravno omogućavaju i višu izlaznost. Ono što sad treba spomenuti i mislim da o tom treba zaista govoriti izbori za Europski parlament i posao u Europskom parlamentu donosi jedno novo vrijedno iskustvo. Ono će sigurno donijeti iskustvo Republici Hrvatskoj o tome kako se održavaju takvi izbori. Nemojte zaboraviti mi ćemo držati izbore, izglasat zastupnike, postati članica EU i vrlo brzo ući u raspravu oko datuma sljedećih izbora za Europski parlament. Jer iako je kolega Plenković dobro rekao da su predvidljivi s obzirom na izvješće koje očekujemo da će se glasati o njemu u Europskom parlamentu vrlo brzo o sastavu Europskog parlamenta za 2014. godinu pa na dalje, za očekivati je da će neke države članice koje su već počele tražiti određene promjene u datumima s time da se razumijemo tu se radi o promjenama od tjedan dana, 10 dana i u ovom trenutku recimo Portugal traži da se uzme u obzir i činjenica da će biti jedan veliki katolički blagdan, da se i to uzme u obzir oko oko sljedećih izbora. Ovo samo spominjemo da ne bi se danas 6 mjeseci ili 7 mjeseci kad se Republika Hrvatska uključi u tu raspravu reklo da se licitira. Ono što će ti izbori također donijeti kroz rad naših zastupnika donijet će i to da će se u Republici Hrvatskoj gotovo sigurno otvarati i nove teme. Mi nećemo moći pobjeći da će svaka europska tema pa i sljedeći izbori za Europski parlament, ne ovi nego oni redovni sigurno biti prožeta i nacionalnim temama. Od toga se ne može pobjeći. Dapače, postoji par primjera u zemljama članicama da ne kažem referendumu koji su bili u dvije države prije već sada više od šest, sedam godina koji su pali zbog nacionalnih tema. Dakle, mi nećemo nacionalne teme moći samo tako reći hajmo sada one ne ulaze u priču oko europskih tema, neće se uz domaću politiku moći od toga pobjeći. Ali gotovo sigurno je da će za sljedeću godinu neke od tema europskih, regionalna politika, kohezijska politika, poljoprivredna politika biti na raspravi u hrvatskoj javnosti. I nadajmo se ući u svijest nas da europske teme nisu teme iz 1300 km udaljenog Bruxellesa, nego da su to teme koje prožimaju kompletno hrvatsko društvo, sve segmente društva i sve njezine institucije. Ovdje ću otvoreno reći prof. Pupovac je dobro govorio o novom okruženju, dobro je govorio o novom modelu rada i dobro je govorio o tome upravo da će se otvoriti nove teme. I bila je sad jedna replika na koju isto treba dati odgovor. Bit će iznenađenja za mnoge vjerojatno, ali da. Danas godinu dana zastupnici u Europskom parlamentu iz različitih stranaka iz Republike Hrvatske stajat će skupa i gurat nacionalne interese bez obzira kojoj skupini pripadaju. I to je recimo najnormalnija stvar za puno tema u Europskom parlamentu. Proveo sam i sam neko vrijeme gore i gledao kako funkcionira kada njemački zastupnici promoviraju određenu temu ili određenu ideju bez obzira na stranačku pripadnost. Također gotovo sigurno je da će se te europske teme prelit na Hrvatski sabor i da će Hrvatski sabor drugačije funkcionirat u svom radu, da će se i na ovom mjestu, u ovom Saboru raspravljati o Europskom vijeću i raspravljat o politikama EU i kroz tematske sjednice odbora i kroz sam plenum. I gotovo sigurno je da će se određene teme preliti i na hrvatsku javnost i otvoriti nove teme u javnosti. I mislim da je kolega Plenković dobro spomenuo ovaj primjer koji se sad događa, jer ovo što se upravo događa na Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta značajno se prati u hrvatskim medijima. Nadajmo se da će takvo praćenje ostati i u narednim godinama. Za kraj, ove tehničke promjene će klub SDP-a podržati i kao što sam rekao u proceduru je upućen amandman koji će omogućiti ukoliko konzultacije tako zatraže da se lokalni i europski održe na isti datum. Hvala puno. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Krećemo na replike, Andrej Plenković. Hvala vam potpredsjednice. Kolega Mondekar vi ste spomenuli termin održavanja općih izbora za Europski parlament 2014. Pa upravo jutros se usvojila još jedna Rezolucija na Odboru za Ustav Europskoga parlamenta, rezolucija čiji su koautori jedan poljski zastupnik Tržeskovski, jedan talijanski zastupnik Gualtieri. Riječ je o rezoluciji koja analizira budući sastav Europskog parlamenta u razdoblju 2014./2019. U vezi timinga prije dva mjeseca Europski parlament je izglasao jednu rezoluciju da se iznimno zbog praznika koji su u lipnju 2014. izbori pomaknu na svibanj. O tome konačnu odluku donosi Europsko vijeće. Dakle, države članice vidjet ćemo. A kada je riječ o sastavu Europskoga parlamenta važno je za hrvatsku javnost da prepozna zašto ta rasprava. Rasprava se odvija stoga što Lisabonski ugovor predviđa maksimalan broj zastupnika na 750 plus predsjednika. Aktualni sastav parlamenta ima 754, sa 12 hrvatskih zastupnika bit će ih 766 do kraja ovoga saziva, a ova rezolucija se bavi matematičko-političkim tehničkim pitanjima kako svesti 766 na 751 u svjetlu činjenica da će Njemačka sigurno izgubiti tri jer je tako dogovoreno Lisabonskim ugovorom. I to je jedna od prvih potencijalnih bitaka za buduće zastupnike izravno izabrane u Europski parlament iz Hrvatske, da iznesu argumente zašto je važno da u idućem 5-godišnjem mandatu Hrvatska ima 12, a ne 11 zastupnika, što se navodi u tekstu ove rezolucije. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Mondekar rekli ste da bi na samostalnim, dakle izdvojenim, izborima za Europski parlament poruke bile jasnije, da ne bi došlo do kakofonije, do do sukoba poruka, međutim meni se čini da te opasnosti zapravo uopće nema. Političke poruke koje šaljemo u lokalnim izborima i političke poruke koje ćemo slati za parlamentarne europske izbore neće se razlikovati i ne trebaju se razlikovati. I sami ste rekli da će sve te teme, sve teme i naše tu hrvatske postajati postajati europske i europske teme postajati naše, to je činjenica i mi stojimo na određenim političkim stajalištima. Stajat ćemo i u jednim i u drugim izborima i mislim da će to biti sasvim prepoznatljivo da je taj strah savršeno nepotreban. Već sama činjenica provođenja ovih izbora na ovakav način rekli ste da se time diže razina demokratske kulture je također lokalna tema. Ne mislite li, a o tom smo pred par godina razgovarali u ovom Saboru, da bi sličan sustav koji diže demokratsku kulturu bio primjeren i za ovaj Parlament? Ne ovakav sustav partitokratski gdje šef stranke postavlja prvoga na listu i dalje zapravo nema dileme nego ovakav nekakav otvoreni sustav? Pred par godina smo predložili to naravno obje strane ove dvorane su to odbile. Sve su to teme gdje se Europa i Hrvatska ne mogu razdvojiti i ne trebaju razdvajati. Pa mi jesmo u Europi, mi ćemo sutra i formalno biti tamo i teme su iste. Zahvaljujem poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega moram priznati da ja uopće ne sumnjam u to da će zastupnici u Europskom parlamentu koji dolaze iz Njemačke zajedno zastupati interese Njemačke. Ne sumnjam i ne čudi me da su i zastupnici iz Slovenije jednodušni bili kad je trebalo davati svoje prijedloge i stavove oko amandmana koji se tiču RH. Ali duboko sumnjam s obzirom na dosadašnja iskustva i ovih godinu dana koliko imamo 12 promatrača u Europskom parlamentu da će zastupnici koji budu dolazili iz RH zastupati u Europskom parlamentu jedinstveno hrvatske interese, a ne interese stranačkih grupacija kojima pripadaju. Vi kažete da će se ovdje otvarati pitanja i europska pitanja u Hrvatskome saboru i o našim pitanjima raspravljati u Bruxellesu. To je za očekivati da mi imamo normalnu situaciju, ali kako vjerovati u to kad imate situaciju da smo pred ne da nismo raspravljali o tome, nitko nas nije ni pitao iz Vlade RH ovdje u Hrvatskome saboru kako je bilo moguće da se predviđena sredstva za RH iz fondova iz fondova smanje sa 13 milijardi i 700 milijuna eura smanje na 11 milijardi i 700 milijuna. To je smanjenje za 15%, a da u isto vrijeme naša članarina je ostala ista, naše obveze plaćanja prema EU su iste, a sredstva koja ćemo imati pravo koristiti su odlukom Bruxellesa, a da Vlada nije ni trepnula, a kamoli pitala hrvatske zastupnike u Hrvatskome saboru što misle o tome. I nemamo li onda pravo sumnjati kako ćemo se ponašati? Bilo bi normalno da svih naših 12 ili 11 zastupnika jedinstveno zastupaju hrvatske interese ali imamo opravdanu bojazan da to neće biti tako. **Zgrebec, Dragica Kolega zastupniče ja sam to rekao iz iskustva koje imamo recimo u članstvu Odbora za europske integracije i Odbora za vanjske poslove Hrvatskog sabora gdje naši promatrači koji su članovi oba odbora pred nama najnormalnije razgovaraju i dogovaraju kako će o mnogim temama zajednički nastupiti. I ovo što se sad događa, što je kolega Plenković dobro otvorio i što zaista se događa u ovom trenutku svi unisono šalju jednu te istu poruku Europskom parlamentu kada se govori o hrvatskom izvješću sada u raspravi. I bilo bi tragično da kada dođe bilo kakva tema i sad ovako bez veze izmislim npr. connecting european facilities da hrvatski zastupnici zajedno ne nastupaju za bolje interese RH. I naprosto praksa koja je gore pokazuje da će se to tako i dogoditi. Da kada je u igri država članica zastupnici nastupaju kada su njezini interesi u igri zajedno. Ja uopće u to ne sumnjam. Druga stvar, ovo je moj drugi mandat u Odboru za europske integracije. U prošlom mandatu mi recimo nismo imali u 4 godine tematskih sjednica koliko smo imali sad u 6 mjeseci. I do ulaska Hrvatske u EU raspravit ćemo još najmanje 2 puta i o budžetu EU, za sve saborske zastupnike bit će tema kohezijske politike i novih fondova da nauče što nam to slijedi. I gotovo sigurno je, ja vam to jamčim, da će se ključne teme europske moći raspraviti na plenumu i da će političke stranke moći tražiti da se pojedine politike EU dođu ovdje nadležni ministar da se o njima raspravi. To će gotovo sigurno biti moguće vrlo brzo. Hvala. Uvaženi kolega Mondekar opravdana je bojazan da to tako neće biti u Europskom parlamentu. I meni je činjenica o tome da će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu braniti isključivo interese Hrvatske i svih njenih građana i na kraju krajeva i Hrvatske države. To je opravdana bojazan. bojazan. I meni je jasno da svi koji su sada promatrači, koji su okusili da tako kažem život u Europskom parlamentu, praktično brane i svoju poziciju i to je sasvim jasno. I svi zastupaju, ja bih rekao "Hrvatske interese". Pa onda očigledno jedan dobar prijedlog, pa evo preseliti Hrvatski sabor, jer očigledno da zastupnici moraju otići u Bruxelles da bi zastupali nacionalni interese, a ovdje u Hrvatskom saboru ne mogu se dogovoriti oko osnovnih pitanja, osnovnih pitanja standarda života Ja ne znam da li možete odgovoriti na to? Zbog čega su onda kao svi zastupnici, zbog čega u ovom Saboru nema konsenzusa, nema dogovora oko bitnih političkih pitanja. Ajmo svi zajedno doći do toga kako povećati proizvodnju, kako povećati gospodarski rast, kako smanjit zaposlenost, kako umirovljenicima podići mirovine, kako podići najniži osobni dohodak, kako omogućiti ljudima da žive dostojno od svoga rada,

lagano je postići konsenzus kada se oko svake teme ne politizira ali do kraja. Pa sad smo počeli sa Europskim parlamentom završili smo u potpunosti na proizvodnji, kruhu i mlijeku. Dakle, opet se ispolitiziralo, opet ste počeli sa jednom, završili sa drugom. Ja ne znam koja je vaša poruka onda, moje iskustvo koje sam proveo neko vrijeme u Bruxellesu je drugačije. Vaša poruka očito zvuči da kada završe izbori za Europski parlament, kada uđemo u EU da HDSSB jedini neće sudjelovat znači u tome da se određeni nacionalni interesi ne stave svima na prvo mjesto za koje se borimo. Ja stvarno ne razumijem onda, je onda to valjda poruka.

europske integracije je držao u ovom sazivu više tematskih sjednica nego prije. U prošlom sazivu to, naravno u prošlom sazivu kao što znate je predsjednik tog odbora bio vaš stranački kolega Neven Mimica, ali dobro, dobro je da napredujemo i u tom pogledu. No, moja replika je bila zbog vaše tvrdnje da je bitno da naši građani shvate, da bolje razumiju i da mi to bolje iskomuniciramo kako odluke koje se donose u Bruxellesu doista se tiču i lokalne samouprave i direktno utječu na život svakog građana i svake lokalne I to je po meni još jedan dodatni razlog upravo zašto se i ti europski i lokalni izbori mogu pa i moraju zajedno održati, u krajnjoj liniji o tome je prije nego je doživio Kopernikanski obrat i ministar Bauk govorio da će biti zajedno i Europski i lokalni izbori. A sada se želi predložiti člankom 36. ovog prijedloga jedna promjena koja nije samo tehničke naravi, mislim da bi se svi složili ukoliko se u ovom prijedlogu unesu samo one tehničke promjene koje će i omogućiti održavanje izbora za Europski parlament prije 1. srpanja. Ali promjena u članku 36. je zapravo promjena skraćivanja rokova za održavanje izbora, tako da bi se izbori mogli dogoditi u travnju. Dakle, Vlada koja je do sada jako puno čekala da donese ovaj zakon, odjednom želi sve ubrzati i da gotovo da ne bude niti kampanje niti da se govori o europskim izborima pa da prođe i neprimijećeno. Pa zašto je došlo do tog, do te tako radikalne promjene kolega Mondekar? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Daniel Mondekar. Fala puno. Dakle, ovo je zakon kolega i izmjene ovog zakona ulaze u onaj rang da ne postoji dovoljno rano, postoji samo politički dovoljno kasno s obzirom na proces koji još uvijek, ste svi spomenuli, traje ratifikacija. Mi smo mogli zakon izmijeniti recimo u 11. mjesecu prošle godine, imati izbore za Božić. Kad smo u tom trenutku imali 18, 19 ratifikacija, pa bi bila rasprava ovdje, već sada znam, bila bi rasprava ovdje zašto tako rano se radi, pa ratifikacija, pa još traje ratifikacija itd. Ovo, ja vam i dalje kažem ostavlja prostora, pa svi se slažu da nek idu onda za lokalne izbore. Ostavlja se prostora sasvim dovoljno da kad prođe ožujak koji nama za, na području europske politike izuzetno bitan, s obzirom i na rješavanje spora oko Ljubljanske banke, INA, monitoring report, ostavlja nam prostor do ulaska u EU da odradimo izbore za Europski parlament, kampanju, konzultacije i da naši zastupnici normalno počnu funkcionirati kao euro zastupnici 1. srpnja. Prostora ima dovoljno, u ovom slučaju prostora ima sasvim, sasvim dovoljno. To je bila ideja. Hvala gospođo potpredsjednice, suradnici ministra, kolegice i kolege. kolegice i kolege. HNS će podržati prijedlog ovog zakona. Zakon tehnički po nama regulira i operativno sve ono što je nužno za kvalitetno provođenje ovih izbora i kompatibilno je inače sa našim drugim izbornim pravilima koji su vezani na izbore za, u RH. Smatramo Smatramo da su ovi izbori koje je, ad hoc izbori koje moramo organizirati prije ulaska Hrvatske, formalnog ulaska 1. 7. u EU izazov za hrvatske građane, izazov za demokratizaciju, izazov za približavanje građanima ideje EU i onoga što bi Hrvatska trebala, ne samo dobiti nego i dati i doprinijeti tom prostoru u kojem ćemo i formalno biti kroz koji mjesec. Ovi izbori su po nama slatke brige, odnosno sve ovo što smo debatirali u zadnjih nekoliko tjedana, a uglavnom se odnosilo na tajming održavanja izbora. To su sve slatke brige po nama jer je, bi to trebalo biti jedan veliki festival, jedna velika radost da je evo Hrvatska došla do kraja odnosno pred kraj ovog jednog dosta mukotrpnog ili najmukotrpnijeg puta kojeg je prošla kroz pristupanja u odnosu na neke druge članice koje su ušle prije nas. Ovih dana se nažalost o ničemu ne govori osim vezano za ove izbore osim o tome koliko će oni koštati, i zagovaraju se varijante tajminga tih izbora, neovisno o tome što je stvarno najbolje, odnosno gdje bi se izašlo s tim argumentima što je stvarno najbolje za hrvatske građane, pa možda i najjeftinije za hrvatske građane nego je to uglavnom jedna prepirka, neću reći svađa ali jedna prepirka između raznih političkih opcija vezano uz procijene koje su određene komparativne prednosti tog tajminga odnosno vremena održavanja izbora ovisno o konačnom rezultatu koji bi mogao proizaći iz tog tajminga. To smatramo da nije u najmanju ruku u redu a niti dobro. smatramo s obzirom da raspisuje izbore predsjednik RH i da još uvijek ima dovoljno vrmena da okupi sve relevantne političke opcije i u jednom razgovoru i dogovoru s argumentima na stolu donese najbolju odluku kada bi trebalo raspisati izbore. kad se govori o koštanju onda ne mogu a ne reći jednu staru izreku koja kaže "Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari". Naime pitanje je ako mi na ovim izborima uštedimo na način da ćemo ići u te izbore zajedno sa lokalnima, što ćemo na koncu dobiti? Ako to što dobijemo bude jeftino, ako to ne bude imalo onu pravu vrijednost odnosno onu višu vrijednost koja se i očekuje od ovakvih izbora. Ako to bude samo probni rok za zastupnike na godinu dana, ako dobijemo samo zastupnike za jednokratnu uporabu onda u stvarnosti u sadržaju ustvari nismo napravili dobar posao. Tu HNS ima razmišlja ima razmišlja u tom pravcu da bi ipak trebalo razmisliti da ti izbori bez obzira na svoje koštanje budu budu odvojeni od drugih izbora zato jer su nam prvi. Netko je od kolega ovdje spominjao situaciju u nekim drugim članicama Eu odnosno na koji način su oni provodili te izbore i činjenica je, praksa govori da su se ti izbori u više varijanti preklapali sa nekim drugim nacionalnim ili lokalnim izborima u tim zemljama. Međutim moramo znati da sve te članice imaju, većina njih ima puno dužu tradiciju demokratsku i većina njih su već prošle jedan krug tih izbora. Znači imaju neke dobre prakse i već su njihovi građani upoznati i iskomunicirali su znači ono što jest zadaća zastupnika, odnosno što su uopće, šta je smisao izbora za Europski To kod nas slučaj nije iako mi puno govorimo već u ovim godinama, možda i predugo govorimo o EU kroz pristupanje, ali činjenica da sa samom shemom funkcioniranja naši građani nisu dovoljno, još uvijek dovoljno upoznati. Ovi izbori bi sigurno pa iako su privremeni na neki način bi bili sigurno dobra prilika da se građanima te teme približe. Osim toga mi u HNS smatramo da izuzetno važna kvaliteta ljudi koji će se kandidirati možda i važnija od samih političkih opcija iako naravno prvi puta i to je jedan veliki iskorak da će hrvatski građani za jedan parlament imati onu priliku o kojoj smo nekad isto debatirali i unutar političkih opcija u Hrvatskoj vezano za nacionalne izbore za parlament gdje se otvara mogućnost da biramo i osobe, znači da imamo otvorene liste, osim što možemo izabrati političku osobu za koju jesmo, možemo izabrati i osobu čak možemo to učiniti samo jedno, samu osobu izabrati, što je jedan novi iskorak i što mislimo da je potrebno vrijeme da naši građani, naši birači prepoznaju uopće te ljude, da oni budu vidljivi u tom relativnom kratkom roku koji je pred nama. Mi moramo znati da će u tim lokalnim izborima, evo malo prije mislim bilo je u debati u replikama rečeno sudjelovati više od tisuću ljudi na lokalnim izborima. Ovdje će se pojaviti nekoliko desetaka kandidata za zastupnike. Teško možemo vjerovati, znači tehnički se to sve može odraditi. Mi ne sumnjamo da mi nemamo resurse tehničke i operativne i znanja da odradimo te izbore u tom smislu. Međutim da li ih možemo i stvarno odraditi sadržajno kako treba postavlja se dosta veliko pitanje šta se tiče HNS-a. Naime nećemo moć izbjeć u najboljem slučaju kakofoniju, debata izbornih a da ne govorim kandidata a naravno i vrlo ružno kao što kod nas često biva u izborima miješanje te dvije priče koje vrlo lako moguće da će se U tome svemu će se izgubit znači kvaliteta ovih izbora i mislimo da bi trebalo ozbiljno razmisliti s obzirom da su prvi izbori dali ići u tom pravcu da ih spojimo sa lokalnima. Evo toliko o ovom dijelu. Ono što naravno pozdravljamo kroz ovaj prijedlog izmjena znači omogućilo se da skratimo rokove, iako možda smo to mogli i nešto ranije krenuti ali skratili smo rokove tako da još uvijek jesmo u onom tajmingu koji je pred nama do 1.7. Dobar je ovaj sustav poluotvorenih lista, možda je ovo dobar prvi korak iako ima i onih koji su išli daleko naprijed u svojim izbornim zakonima što je možda za nas neka budućnost. HNS će podržati. Ovo otvaranje neke prljave debate ili još manje populističke i demagoške na ovu temu kada bi trebali biti izbori, a pogotovo manipuliranje time odnosno kalkuliranje time što bi više kome odgovaralo, mislim da nije dobro prije svega za naše građane, a mislim da će to EU neće gledati baš sa naklonošću. **Zgrebec, Hvala. Prelazimo na replike. Prvi je kolega Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala vam gospođo potpredsjednice. Kolegice Turina Đurić je stavila naglasak da su ovi izbori izazov za hrvatske građane i da će oni biti dalji doprinos demokratizaciji. Međutim čini mi se da ovdje treba naglasiti da će ovi izazovi biti i već jesu sada za Hrvatski sabor i to u dvije komponente i u tehničkom i u sadržajnom smislu. Naime, kako Sabor funkcionira pokazat će se da to neće korespondirati s onim kako funkcionira EU parlament gdje znamo da da su unaprijed poznati i dnevni redovi odnosno raspored sjednica i to će već i u tehničkom smislu izazivati niz problema. Paralelno s time se dovodi i u pitanje kako se naše sjednice odražavaju. Naime, znamo da ne znamo kada sjednica počinje, kada završava, ne znamo koji dan u tjednu se održava, dnevni red koji se donosi, ujutro ne vrijedi više popodne, zakoni koji se predlažu nemaju analizu stanja, ocjenu situacije onoga što se želi i to će dovesti do drugoga problema ono o čemu je danas već bilo riječi kako uskladiti i definirati nacionalne interese. A to će upozoriti da mi ni ne razgovaramo o strategijama razvoja niti o nacionalnoj strategiji niti o pojedinim strategijama gospodarskoj, političkoj, informacijskoj, prometnoj bilo kojoj drugoj. I to znači da će naši zastupnici imati itekako kako ujednačiti te interese odnosno artikulirati zajednički te interese s obzirom da ovdje Parlamentu mi te strategije nismo donijeli na početku mandata svakog ovog ili godišnjih

nije ajmo reći prilagođen nekim novim modernim vremenima i da će trebati vjerojatno razgovarati i o odnosu i vrlo brzo se nadam da ćemo razgovarati i u odnosu Vlade i i Sabora i na koji način i kojom brzinom se obrađuju svi ti zakoni i od strane Vlade i na koji način dolaze do Sabora i na koji način mi radimo u ovoj sabornici. Naravno zadovoljstvo sigurno ne dijeli niti jedan zastupnik, ali vrijeme ispred nas pa i neke dobre prakse u EU i od strane članica, a i od samog EU parlamenta je nešto što će ja se nadam brzo uticati na nas da ćemo morati mijenjati te neke loše navike koje nas ustvari ograničavaju u poslu kojeg radimo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice, vi ste kazali da su ovi izbori prigoda za svojevrsne slatke brige oko tajminga izbora. Ja mislim da s obzirom da su to ad hoc izbori i da će mandat novoizabranih zastupnika trajati godinu dana, mislim da se moramo voditi načelom odgovornosti. A načelo odgovornosti podrazumijeva i sagledavanje financijskih aspekata organizacije ovih izbora. Već iduće godine u naš izborni kalendar ulaze samostalni izbori za EU parlament sa mandatom od 5 godina. Ovo je koincidencija da imamo prigodu ući samo 42 42 dana nakon održavanja lokalnih izbora. Da ih nema, a moglo se dogoditi da ih i ne bude ne bismo vodili ovu raspravu. I zato mi se čini da trebamo ipak voditi računa o tome da ne možemo hrvatske birače pozivati u tako kratkom roku 3 nedjelje za redom npr. na izbore. Lokalni izbori imat će u mnogim sredinama drugi krug, ali ne svugdje. Ukoliko želimo biti racionalni i logični, mislim da je ova prigoda od 19.svibnja sastanak koji ne smijemo propustiti. Također prošlog tjedna čini mi se bio je ministar ovdje i govorili smo o Prijedlogu Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe. Osvrnuli smo se tom prigodom na ukupan plafon sredstava koji je namijenjen izborima za EU parlament. On je 1,5 milijuna kuna. Hrvatska je jedna izborna jedinica, inače je taj plafon svojstven izborima za jednu izbornu jedinicu od 10 izbornih jedinica. Sredstva za tu kampanju nisu velika i o tome treba voditi računa. A ovo što ste rekli o informiranju mislim da je ipak teret odgovornosti u ovom poslu bio prije svega na

isto izrazila određene dvojbe i argumente i za jedno i za drugo. Naravno, sad je pitanje prema osobno mom stavu i stavu Hrvatske narodne stranke nekako pretežu ovi momenti koji govore u prilog tome da ti izbori ako se organiziraju zajedno sa lokalnima iako je cijeli niz naravno, odnosno regionalnim izborima cijeli niz upravo europskih tema su regionalne teme. Tako da ne dvojim da bi i u tom dijelu se moglo poklopiti sadržajno te izbore. Međutim, činjenica je da se radi o kandidatima, da mi ovdje moramo jednu odgovornu reprezentaciju ljudi izabrati. Čini mi se da će u izborima gdje kažem je tisuću i više drugih nekih kandidata koji će svaki nosit neke svoje listiće po lokalnim samoupravama još i po županijama sa ovim kandidatima za Europski parlament će sigurno dolaziti u, ako ništa drugo će se susretat na istim mjestima. Isto tako promidžba u elektroničkim medijima, isto tako sučeljavanja itd. Neće bit sigurno jednostavno posložit, a da našim biračima to bude sasvim razvidno tko je gdje i tko je šta i za što je kandidat i za što se zalaže. Evo u tom smislu, znači po meni ovo preteže, po vama ovo drugo. Dinko Burić, replika. se trebaju ovi izbori odvijati nije sporno da je najsvrsishodnije i ne samo najjeftinije nego i bit će rezultat najvjerodostojniji ukoliko oni budu rezultat izlaska što je moguće većeg broja birača Hrvatske. I to je nesumnjivo da će to bit ako se naprave zajedno sa lokalnim izborima. Međutim, ja bih ovdje ukazao na određenu nelogičnost oko načina izbora na članak 23. i 26. zakona, ne ovih izmjena i dopuna. Dakle, birat će se članovi po proporcionalnoj zastupljenosti i prefercijalnom glasovanju. to je sve u redu. Članak 23. Međutim, to znači da će se glasat za listu i za jednog od kandidata, pa teoretski i onaj pod rednim brojem 9 može ući a ne onaj pod rednim brojem Međutim, članak 26. stavak 4. kaže ovako: "Preferirani glasovi za pojedine kandidate uvažavaju se ako broj preferiranih glasova pojedinog kandidata iznosi najmanje 10% glasova koje je osvojila pojedina lista." Teoretski je moguće da svih 12 kandidata na listi, to je teorija dobiju jednak broj glasova, a to neće bit 10, to će bit 8,3%. I onda ovaj stavak, ja znam da stavak 6. kaže da ukoliko nije stavak 4. i 5. ne može se po njemu onda ide prema redoslijedu na listi. To je sve jasno. Ali ako se ovo dogodi onda nam ovaj stavak 4. ne treba. On je nepotreban, on može izazvat određene nedoumice jer vi zaista možete dobit 15% jedna lista glasova, osvojit određeni broj mandata, a da svih 12 kandidata imaju jednak broj mandata i svi će imat 8,3% od ukupnog broja glasova liste. To može napravit dosta problema i treba razmislit o tome da li nam taj stavak 4. treba ili ga možda malo modificirati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista Dragutin Lesar. Poštovani kolegice i kolege, dakle raspravljamo o Prijedlogu izmjena Zakona a mogli smo o tome i ranije raspravu voditi o brzinskim pripremama i raspisivanju izbora službeno službeno se zovu ad hoc izbori. Mandat koji će dobiti zastupnici odnosno članovi Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske trajat će nominalno godinu dana, efektivno 9 mjeseci jer i tamo postoji vrijeme raspuštanja uoči izbora i kampanja. U lipnju iduće godine redovni su izbori za članove Europskog parlamenta. birači u Hrvatskoj birat će 12 članova Europskog parlamenta, iduće godine 11 ili 12. Dakle, još uvijek se matematički obračunava i bije politička bitka da ostane na 12. način provođenja ovih izbora je novina u izbornom sustavu u Republici Hrvatskoj s kojim se građani po prvi puta susreću. Imat će praktički dva glasa. Mogu glasati za jednu od lista koja im na izborima bude ponuđena i mogu dati tzv. preferirani glas. Dakle, mogu za jednoga od 12 kandidata na listi odlučiti, dati mu preferiranje, prednost u odnosu na ostale. Tako da redoslijed kandidata na listi od 1 do 12 ne mora značiti ništa jer će mandat usvojiti oni kandidati koji dobe najmanje 10% glasova koje je ta lista dobila i tada se računaju ti preferirani glasovi. Međutim, birač ne mora upotrijebiti pravo preferiranog glasa i dovoljno je da se odluči za jednu od lista. Ova novina može biti zbunjujuća za dio biračkog tijela, ali s druge strane testirat ćemo kako bi to izgledalo da se i Hrvatski sabor bira istim modelom. Jer ako je EU takav model ponudila za izbor članova svoga Parlamenta neka nam ovi izbori budu test i za mogućnost ozbiljnog političkog promišljanja da takvo pravilo uvedemo i za izbor Hrvatskog sabora. Naravno, da je užasno važno dobro informiranje građana o tom novom izbornom modelu, da je to zadaća i nas zastupnika i Državnog izbornog povjerenstva, kolega Plenković vjerojatno ćete se sa mnom složiti osim Vlade i DIP-a, ali i medija ali i medija u RH za koje želim vjerovati da će više pisati o značaju Europskog parlamenta i o modelima izbora nego koliko su putni troškovi i plaće zastupnika u Europskom parlamentu i da li će neki spavati na kolodvoru da bi poštivali partijsku odluku o odricanju dijela plaće. Zastupnici, odnosno članovi Europskog parlamenta u parlamentu se grupiraju po političkim grupama. I to ne znači da kada se radi o interesima države iz koje dolaze da moraju imati apsolutnu poslušnost prema političkoj grupaciji koje su član. Naravno da će biti tema gdje unutar jedne političke grupacije postoje različiti stavovi pojedinog zastupnika i da neće biti suglasja. Kao što je sigurno da kada su pitanje interesa zemlje zastupnika odakle oni dolaze da ti zastupnici, odnosno članovi Europskog parlamenta ne moraju disciplinirano slijediti odluku svoje političke grupacije. Međutim, kako radi Europski parlament? Da li danas naši promatrači znaju što će na dnevnom redu biti 5. lipnja u 10 sati, kada koji europski odbor zasjeda, o kojem se prijedlogu dokumenta raspravlja mjesecima unaprijed? I da bi Hrvatski sabor pratio taj tempo, sadržaj i način rada onda ovdje u ovoj kući treba napraviti veliko pospremanje i renoviranje. Ili u protivnom doista Hrvatski sabor neće biti moći mjesto gdje bi naši zastupnici dobivali politička stajališta Parlamenta koji doduše neobavezuje, ali bi mogli dobiti politički stav Nacionalnog parlamenta. Zato osim forme izbora, način rada Hrvatskog sabora je isto bitna komponenta kada ocjenjujemo uspješnost rada naših zastupnika u Europskom parlamentu. Što se tiče zakona, samo dvije stvari. Važeći, nevažeći glasački listići odnosno uvijek pravila koja su u zakonu ponuđena idu u korist liste tako da će nevažeći listići biti samo oni koji su ostali prazni, iz kojeg se ne može razaznati što je birač želio zaokružiti ili su dani preferirani glasovi pojedinim kandidatima sa više lista, a da nijedna lista nije zaokružena. Dakle, čak i onaj listić gdje je samo preferirani glas dat, je birač zaokružio ime jednog od kandidata, a nije zaokružio nijednu listu je važeći listić i on ide toj listi. mislim da je to dobro pravilo da se uvijek prilikom utvrđivanja važenja listića tako stvari postave. Imat ćemo, odnosno dali smo samo jedan amandman na ovaj prijedlog zakona. Pošto su ovo ad hoc izbori i ove izmjene zakona predviđaju da na ovim ad hoc izborima neka pravila iz zakona koji ostaje na snazi neće biti primjenjivana, primjerice rok raspisivanja izbora zakon predviđa najmanje 60, ali za ove izbore je to 30 dana. Državljani članica EU na ovim ad hoc izborima neće imati biračko pravo iako u zakonu to biračko pravo ostaje. Slijepi neće imati pravo glasačke listiće na Braileovom pismu na ovim izborima, inače ta odredba u zakonu ostaje. Mi predlažemo još jednu iznimku za ove ad hoc izbore, a ona najkraće glasi da sudionici izbora dakle liste koje sudjeluju na ovim izborima ne ostvaruju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe na teret državnog proračuna koje proizlazi iz članka 18. stavka 1.

u svakoj raspravi koju otvaramo, a pogotovo o referendumu i kada ga građani zahtijevaju jedan od argumenata protivljenja je trošak, trošak, trošak, puno košta. Ako imam točne podatke u državnom proračunu za prošlu godinu za Europski parlament bilo je planirano 20 milijuna 200 tisuća. U proračunu za ovu godinu stavka izbori su 95,5 milijuna kuna, a ako opet imam točnu procjenu ili podatak za ove europske izbore je planirano oko 84 milijuna kuna. Prihvaćanjem našeg amandmana uštedjelo bi se nešto novaca, ne na teret procedure radnji i tijela koja provode izbore nego na teret sudionika izbora političkih stranaka ili liste grupe birača da se pokoristim sad već novom terminologijom. To je doprinos tome da da smanjimo opterećenje na državni proračun a da ni u kom slučaju ne utječe na izbornu kampanju i izbornu proceduru, jer ne utječe na troškove tijela za provođenje izbora. Neka mi sada nitko ne odgovori da se radi o populizmu, jer ako je išta bio populizam to je onda bio način, otvaranje predkampanje za ove izbore sa spinovima, da su zastupnici u Europskom parlamentu samo teret, opterećenje sramotnim pravima i da treba zgaditi ljudima izlaznost na izbore jer će tamo izabrati nekakve parazite koji će sramotiti Hrvatsku po svijetu. To je stvar političke volje i odluke da ove ad hoc izbore koje moramo provesti tako kako moramo i sada kada moramo napravimo uz ovaj još jedan izuzetak i ništa drugo. Drugi doprinos smanjenju ukupnih troškova može biti da predsjednik republike te izbore raspiše na dan kada je i prvi krug lokalnih izbora, sa ili posebnim izbornim tijelima, nama je sasvim svejedno, prihvatljivo je i jedno i drugo, ali osim smanjenja troškova taj naš prijedlog je bitnije obrazložiti činjenicu izlaznost na izbore. Izlaznost na lokalne izbore, regionalne u Hrvatskoj je od 42 do 55%, zavisno o općini, grada i županije. Politički legitimitet izabranih predstavnika, odnosno zastupnika u Europskom parlamentu iz RH, sa sa izlaznošću iznad 40%. Duplo je veći nego što bi imali ako bi izlaznost na izbore bila da se oni obavljaju prije 20%. Ja vas podsjećam da na referendum ulasku Hrvatske u EU je izlaznost bila oko 44, 43%, ako idemo na ove izbore u travnju ili prije lokalne, izlaznost neće biti veća od 20%. Mislim da je kolega Plenković prikazao probleme takvih izbora i slabe izlaznosti i koliko to u političkom smislu utječe na raspoloženje pojedinim državama koje nisu vodile računa o tome, o toj punom političkom legitimitetu tako izabranih. I zbog toga predlažemo predsjedniku RH ,ne premijeru koji se u jednom trenutku zaigrao pa je malte ne proglasio izbore 14.4., valjda nije znao da to nije njegova ovlast ili je želio poručit da se zapravo on već s predsjednikom republike dogovorio. A onda je nakon toga novinare pozvao da budu medijatori između njega i nas iz oporbe o dogovoru o datumu održavanja izbora. Da li se novinari moraju time baviti, ne. Želim vjerovati da će predsjednik republike iskoristit svoju ovlast iz ovog zakona i Ustava i napravit konzultacije, saslušat sve i na kraju odlučit, a mi ćemo mu ponoviti prijedlog da ovi izbori budu na dan kada se održava i prvi krug lokalnih. Oni koji zagovaraju travanja, zaboravili su dvije stvari izlaznost kako jako bitan elementa. Obično su to ljudi koji nisu proveli, organizirali ni jedne izbore, ali najviše mudruju i pišu o izborima, a nikad ih nisu proveli, nikad nisu bili aktivni sudionici izbora, možda kao birači i to je sve što o izborima znaju. Dakle, izlaznost koja je strašno bitna i još nešto, provoditi izbore prije završnog izvješća i njegovog usvajanja u Europskom parlamentu i od strane Europske komisije, pa i u toku kada još traje postupak ratifikacije svih članica EU po meni nije pametno. Jedna od bitnih prijelomnica je usvajanje kongresnog izvještaja i činjenice da znamo sve okolnosti. To su dakle, razlozi i motivi zašto Hrvatski laburisti predlažu amandman po kojem nema naknada troškova izborne promidžbe sudionicima izbora i drugo, da se izbori održe na dan prvog kruga lokalnih izbora, dakle 19. svibnja jer je to onda ostaje dovoljno vremena i za žalbene postupke, rješavanje sporova, eventualno ponavljanja na pojedinom biračkom mjestu. Izabranim članovima Europskog parlamenta da 1.7. ukoliko Hrvatska uđe tada u EU mogu preuzeti svoje obaveze. Zahvaljujem. Slijede replike, prvo poštovani kolega Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Lesar, za ad hoc izbore očito je rađen i ad hoc zakon jer ima toliko, još uvijek nedorečenosti da ću ja ukaza na još jednu. Članak 13. važećeg zakona nije predviđen za izmjenu, a može stvorit ,kao što sam upozorio na članak 26., može stvorit u praksi i zabune. Radi se o tome tko bira, u određenim slučajevima izabranog kandidata. I kaže se da člana izabranog na listi zamjenjuje prvi sljedeći ne izabrani kandidat s te liste s najviše dobivenih preferiranih glasova. Ako na listi nema više kandidata koji su dobili preferirane glasove od najmanje 10% glasova koje je osvojila ta lista, člana izabranog na listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste, teoretski. Broj 7 na listi je dobio 10,1% glasova i on ide u Europski parlament. Drugi, neizabrani na listi je dobio 9,9, ovaj iz bilo kojih razloga ne može konzumirati svoje pravo i postat zamjenikom, zastupnikom u Europskom parlamentu. Tko ga mijenja? Broj 8 koji je prvi sljedeći ili onaj koji je dobio 9,9 osvojenih glasova, prvi sljedeći neizabrani piše, to je članak 13. članka 26. opet upozoravam članka 26. ona stavak 4. može u praksi napraviti dosta nedoumica i problema oko 10% preferiranih glasova, pa čak i teoretski ministar nije bio ovdje, ako svih 12 dobiju jedan teoretski broj, imat će svi 8,33%, nitko neće imati 10% i šta to znači, dobila stranka pet mandata a nema pravo ni na jednoga. Objasnili ste dobro. Odgovor na repliku, poštovani Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin nisam simulirao ali može se dogoditi da svih 12 kandidata imaju isti postotak preferiranih glasova. Tada se primjenjuje pravilo redoslijeda na listi kao i onda ako nijedan od kandidata ne dobije najmanje 10% preferiranih glasova. Da li je ovih 10% preferiranje glasova obaveza preuzeta izbornog modela Eu. Ja vjerujem da da ili je naša hrvatska norma. Tu se ne predlaže ta promjena te odredbe pa možda će evo ministar još jedanput razmisliti da li taj dio treba korigirati. Ali ono što mene više brine je bila najava Kluba zastupnika SDP-a da će oni podnijeti amandman koji će omogućiti da ista izborna tijela provede jedne i druge izbore ako predsjednik republike u međuvremenu u konzultacijama dogovori ili predloži, odluči da Europski izbori budu kada i lokalni. Vrijeme podnošenja amandmana je dok traje ova rasprava, a možda ste vi kolega Burić primili poziv predsjednika Republike a ja nisam na konzultaciji pa mi nije jasno da li će te konzultacije biti obavljene danas da bi ovaj amandman mogao tako držati vodu ili se radi o nečem drugom. Ne znam da li ste primijetili tu ovoga čudnu poziciju dakle amandman ista tijela izborna ako predsjednik Republike u konzultacija dogovori da to bude isti dan. Dakle ja očekujem poziv na konzultacije još dok traje ova rasprava kako bi klub zastupnika mogao podnijeti amandman.

Kolega Lesar vi ste iznijeli čitav niz argumenata koji smo i mi u ime HDZ-a istaknuli danas kao ključne prigodom donošenja ovoga zakona. Nekoliko referenci predvidljivost rada Europskog parlamenta i Hrvatskog sabora, iz malog iskustva izbliza nažalost neusporedivo. Međutim ima nekih razloga koji Europski parlament čini bitno drukčijim nego što su nacionalni parlamenti. Naime Europska komisija kao izvršna institucija ne proizlazi u cijelosti iz većine u parlamentu. Tamo je ono što sam rekao načelo konsenzusa i političkog dogovora u sofisticiranoj igri između država članica Europskog parlamenta dovodi do vrlo rijetkih situacija kada Europski parlament koristi svoja dva najveća elementa, jedan je eventualno nepovjerenje komisije što se dogodilo komisiji Santera pa kod povjerenika Butiljoneja pri imenovanju i povjerenika Dalija nedavno. Međutim to su uglavnom iznimke a ne pravila. Ono što ste kazali dobro je glede tajminga ovoga zakona. Ja se nadam da će Vlada ipak dosta prije prvoga srpnja u Sabor predložiti Zakon o suradnji između Hrvatskog sabora i Vlade kada je riječ o Europskim pitanjima. To je drugi važni zakon o kojem moramo ovdje raspraviti s obzirom na ovlasti nacionalnih parlamenata slijedom Lisabonskoga ugovora. Treći element o svojevrsnoj demagogiji plaća, načinu ulaska u kompaniju prilično prozirno što ste i sami rekli i zaboravlja se jedna bitna stvar. U prošlosti su zastupnici u Europskom parlamentu imali različite plaće sukladno njihovim nacionalnim praksama i državama, da bi se izbjegla nejednakost sustav se unificira i to nije nebitno kada tamo radite u tijelu sa 754, 76 zastupnika da su vam prava jednaka. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovora cijenjeni Dragutin Lesar. U pravu ste kolega Plenković. Često raspravljamo i mi ovdje u Saboru o ugledu Sabora u Hrvatskoj javnosti. Jedan od razloga dobrog ili lošeg rejtinga nekog tijela je i način rada. Vjerojatno bi se svi u ovoj dvorani složili kad bi ih na osnovnoj ravni pitali da li zadovoljni procedurom, načinom i brzinom kojom dobivamo prijedloge Vlade na raspravu kada u kojoj temi raspravljamo, kada zastupnici znaju o čemu će se raspravljati i kojim redoslijedom ćemo odlučivati. I dobro je da ste podsjetili na jedan propis, na jedan Zakon. Ja se nadam da ćemo ga prije prvog sedmog dobiti a to je zakon koji se regulira novi odnos Vlade i Hrvatskog sabora kako bi odnos u odnosu na Europski parlament i ulogu Hrvatskog sabora o tome da zakon na dodatni način regulira. Ali to takvi dokumenti, takvi prijedlozi zakona uvijek dolaze u posljednjem trenutku, po hitnom postupku što opet samo ukazuje da s nekim stvarima se ne kasni jer se nije znalo nego se čeka određeni trenutak politički tajming odabira rasprave o takvim zakonima što nije dobro. Snižavanje ugleda sa različitim spinovima i prijedlozima koji su Europi napuštene kao što je sistem plaća po nacionalnoj pripadnosti koje je napušten u Europskom parlamentu a hrvatski premijer ga predlaže da se uvede natrag, samo dovoljno govori o tome da je trebalo kampanju trebalo započeti prvi a da svi ostali još o tome ne znaju kad bi trebali izbori biti. Sad ćemo čuti repliku poštovanog kolege Davora Ive Stiera. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Lesar, ponovili ste i dodatno argumentirali da bi izlaznost za EU parlament bila najniža ako se izbori organiziraju u travnju. I time se čak slažu u SDP-u i to su više puta rekli. E sada tu je ključno pitanje kome je u interesu organizirati izbore tako da što manje ljudi izađe na izbore? Vjerojatno samo onima kojih je strah od toga kakvi će biti rezultati i što ljudi misle i kako će glasovati. Jer valjda je bit organizacije izbora, organizirati ih tada kada bi izlaznost bila najveća. A mi imamo tu mogućnost to je 19.svibnja. A politička bit ovog prijedloga je upravo omogućiti da se izbori za EU parlament organiziraju u travnju kada će izlaznost biti najmanja. Jer one tehničke promjene koje su potrebne zbog pristupnog ugovora, dakle da su potrebne još od 9.prosinca 2011.s time se svi slažemo, ali mijenjati ono što traže u članku 36., a to je skraćivanje rokova sa 60 na 30 dana od raspisivanja do održavanja izbora to je nepotrebno. To nije samo tehnička promjena to je politički motivirana promjena tako da se izbori organiziraju tada kada će izlaznost biti najmanja. Jer mi bi mogli sačuvati i sadašnju odredbu i dalje bi mogli organizirati izbore za EU parlament prije ulaska u EU 1.srpnja. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Dragutin Lesar. Da, argument veće i što veće izlaznosti na svake izbore u smislu dobivanja punog političkog legitimiteta je veoma važna stvar. I moramo kada već jesmo u prigodi iskoristiti činjenicu da 19.svibnja i 2.lipnja imamo lokalne, regionalne izbore i drugi krug će biti gotovo u cijeloj Hrvatskoj ako ne za gradonačelnike onda za župane. I u pravu ste da ova tehnička promjena skraćivanja rokova upućuje na to da se radilo o pokušaju da izbori budu početkom travnja, ali to od onih koji nisu ovlašteni za raspisivanje. Zato želim vjerovati da predsjednik Republike se neće rukovoditi željom što manje izlaznosti nego da će stati na stranu onih koji žele što veću izlaznost. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega Lesar doista su telefoni užareni od poziva predsjednika na konzultacije posebno oporbenih stranaka, pa se ja nadam da neće čitav sustav mobilne telefonije pasti, tako da ćemo se vjerojatno uspjeti javiti i konzultirati tu negdje do 13,30 dokada će okvirno trajati ova rasprava. postoje određeni niz činjenica kako se financira predizborna kampanja u lokalnoj samoupravi ili je to po broj vijećnika pa ide na teret lokalne samouprave, za Hrvatski sabor ta kampanja se financira iz državnog proračuna. već ako idemo toliko kao što je to SDP išao s tim plaćama europarlamentaraca da će davati u vjerojatno u humanitarne svrhe onda se odreknimo svega pa smo čisti pred narodom i u lokalnoj kampanji i u kampanji za Sabor, … ono što dobivaju stranke iz državnog proračuna za rad stranaka. Tako da baš ne prodajemo maglu građanima. S druge strane ovo je više pitanje ministru koje se odnosi na tehniku stvari. Ne vidim razloga zbog čega EU parlament odnosno EU platila sukladno sukladno ovim činjenicama i analogiji izbora platila te izbore i troškove kampanje za hrvatske političke stranke. Proširili smo biračke odbore za lokalne izbore, nabili trošak lokalnoj samoupravi. ja se slažem da se oni održe 19.5.kada se raspišu lokalni izbori, ali da isto tako onda i država sudjeluje u troškovima tih lokalnih izbora, ne samo lokalna samouprava. da će glasački, rečenica, da će glasački listić otprilike izgledati kao ovaj zakon, ti izbori moraju biti odvojeni bare u dvije prostorije na jednom biračkom mjestu. laburisti - Stranka rada)** Ova vaša ideja da troškove izbora članova EU parlamenta ide na teret europskog proračuna nije loša. Neka to bude zadaća novoizabranima pa neka pokušaju u Europi pokrenuti tu raspravu. Ima logike. Ja mislim daje to tema i za EU parlament. Ono što smo mi kao amandman predložili ne da se niko nekoga odriče nego da u zakonu reguliramo sudionici ovih ad hoc izbora dakle političke stranke i liste grupe birača, nemaju pravo iz državnog proračuna na naknadu troškova promidžbe. Ne stvar odluke pojedinaca ili partija nego zakonodavnom regulativom, mislim daje to najčišće. Za riječ se sada javio ministar Arsen Bauk. Izvolite. ponukao me replika zastupnika Burića oko izbornih pravila. Dakle kada ovako čitate na način koji ste prezentirali onda u ovome članku 13.riječ sljedeći može izazvati određenu zabunu. Da nema riječi sljedeće bilo bi potpuno jasno iako se čitanjem ostalih članaka zakona i vrlo je jasno da se ustvari da preferencijski glasovi samo promjene redoslijed na listi. Dakle imao od 1 do 12 kako su predložile stranke i onda oni koji su dobili preko 10% preferiranih glasova koje je dobila stranka idu na prvih tih onoliko mjesta koliko ih je od onih koji su prošli taj prag od 10% i onda na kraju ponovo ide po redoslijedu pa je onda taj sljedeći neizabrani prvi u ovom ili onom slučaju. Dakle, neće biti sasvim sigurno ukoliko se ne radi o preferiranom glasu da neće biti izabran onaj osmi ako ovaj četvrti na listi je također neizabran. Tu se slažem da je možda kad se pisao zakon 2010. trebalo možda bolje formulirati, ali ovako kako piše iščitavajući cijeli duh zakona vrlo je jasno. Što se tiče članka 26. mi smo mislim definirali onako kako ste u duhu ovoga što ste rekli. tu postoji u stvari jedna drugo pitanje koje nismo htjeli otvarati, a to je, je li ovaj cenzus od 10% ukupnog broja glasova liste preveliki. Dakle, je li se moglo smanjiti da to da to bude 10% od ukupnog broja preferiranih glasova, ne od ukupnog broja glasova koji je dobila lista jer će biti jedan dio glasova za listu koji neće biti preferiran ili će biti zaokruženo više ili neće biti zaokružen nitko. Ali u taj dio izbornih pravila, ona klasična izborna pravila u ovim tehničkim izmjenama nismo htjeli dirati zato da upravo imamo argument, dakle da se može zakon donijeti i po hitnom postupku i da se radi o tehničkim, doista o samo tehničkim tehničkim izmjenama u što spada i ovaj najavljeni amandman za koji vjerujem da će doći do kraja rasprave kako bi se zadovoljila poslovnička. E a što se tiče toga ako i kad i tko će zvati, pa zakon još nije stupio na snagu. Ovaj stari zakon stupa na snagu 1.7. kako sada piše. Prema tome, predsjednik Republike još i nema ovlast raspisivanja, pa onda nema vjerojatno ovlast ni konzultacija, a konzultacije preko medija već traju neko vrijeme. Međutim, u ovom formalnom dijelu kada zakon stupi na snagu a to je 1. ožujka predsjednik će vjerojatno pozvati političke stranke i dogovoriti se oko datuma izbora. Tako da ste stavili zarez na krivo mjesto. Nećemo mi nakon što smo saznali da će predsjednik pozvati na konzultacije dodati amandman, nego dodajemo amandman zato da bi ostavili veći prostor predsjedniku države u raspisivanju izbora, ali jezično je dosta zanimljiva retorička figura. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovo vaše izlaganje i objašnjenje potaknulo je dvije replike. Dinko Burić. Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre, da točna je ova riječ. Sljedeći može izazvati i možda se može malo to preciznije staviti da se svaka, zakonsko rješenje bi trebalo biti apsolutno jasno, a ne da se može tumačiti na ovaj ili onaj način. i stavak 3. članka 13. može izazvati moguće prijepore, jer on govori ako na listi više nema kandidata mjesto člana ostaje nepopunjeno do kraja mandata Europskog parlamenta. Što to znači? Nije nama u interesu da nemamo ni 11, nego 10 možda kandidata. U kojem slučaju se može dogodit da na listi više nema kandidata? U kojem slučaju? Samo u jednom, koliko ja razumijem. To je ako jedna stranka dobije svih 12. Koja je to situacija kad više neće bit kandidata? Je li to situacija kad nema onda onih koji su preko 10% preferiranih glasova. Imaš samo dvojicu, pa sad ni taj drugi ne može ići, onda onaj treći ima 8% i onda on nema pravo ići. Dakle, mislim da i ovo može stvorit određenu zabunu i da je ovaj stavak nepotreban. On je nepotreban. Šta će mogućnost da ako na listi nema. Uvijek će bit. Nitko neće dobit 12, svih 12 mandata jedna lista. Onda navedite i stavak četvrti da se to ne odnosi samo na situaciju ako su svi bili. Dakle, pokušavamo ukazat na moguće nedorečenosti. Ovo je teoretski, ali je životno moguće. Prema tome, evo razmislite i o tom prijedlogu da li je i stavak 3. članka 13. uistinu neophodan. I još samo zaključno. Pošto ovo preferencijalno glasovanje i odredba od 10% nije nužno nametnuta od strane razmislite da li treba stavljati 10% ili možda zaista ići na ono od 12. To može bit 8,3%. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Bauk. Mi imamo u aktualnom sazivu Sabora slučaj da se može dogoditi da primjerice lista koalicije SDP, HNS, IDS, HSU u osmoj izbornoj jedinici nakon lokalnih izbora nema više kandidata. Moglo se to dogoditi i u drugoj izbornoj jedinici. Zato je kolegica Lugarić se vratila u Sabor. Dakle, to je ta teoretska mogućnost. ja bih preferirao da se dogodi da sa liste jedne stranke ne bi više bilo neizabranih kandidata ako bi to bila stranka kojoj ja pripadam ali ne bi me oduševila suprotna situacija tako da što se tiče članka, stavka 3. on doista se odnosi na ovu situaciju i to se, to ne izaziva zabunu kao recimo ova riječ sljedeći u stavku 2. Ali govorim o članku važećeg zakona koji se nije mijenjao jer nismo ga iščitavali na taj način na koji ste nas recimo to tako upozorili. Prema tome, mislim da će se izbori uredno i regularno provesti i sa ovakvim člankom 13. važećeg zakona. Zahvaljujem.

plaća izbore za Europski parlament u određenim zemljama članicama EU. Prvo pitanje. Drugo čitanje je, dakle i slijedeći analogiju po tomu smatram da bi onda EU trebala platiti ove izbore u Republici Hrvatskoj. Ono što će se desiti, dakle onim Zakonom o lokalnim izborima smo proširili sastav onog biračkog odbora i s jedne strane imamo one standardne već poznate građanima izbore u Republici Hrvatskoj sa imenom koalicije, nositeljem liste, kandidatom ili ime političke stranke kandidatom za načelnika, gradonačelnika, župana, njegovim zamjenicima. S druge strane imamo, dakle to sve stane na jednom listiću. S druge strane imamo ja bih rekao da će najvjerojatnije možda izgledati kao jedno tri, četiri ova zakona naša malo deblja ili kao Proračun RH s obzirom da htjeli mi priznati ili ne izuzetno je primamljiva ona plaća u Europskom parlamentu pa će vjerojatno i mnogi građani skupiti onaj određeni broj potpisa i kandidirati se. S druge strane to je sustav otvorenih listi. jednostavno pitanje koje proizlazi da li to može odraditi jedan birački odbor, dakle taj jedinstveni na dan lokalnih izbora za koje se slažemo radi uštede da bude ili da li će to biti jedan drugi birački odbor? Ako je isti birački odbor tada država mora platiti ako EU neće i pola ovih izbora. klubova zastupnika predlaže se da troškove biračkih odbora izbornih povjerenstava u slučaju istodobnog održavanja u jednakim omjerima snose državni proračun jedinica područne samouprave, dakle županija jer su izbori i za Županijsku skupštinu i za župana te grad obzirom da su izbori i za gradonačelnika i za Gradsko vijeće. Što se tiče mogućnosti biračkih odbora, dakle jedan birački odbor može pobrojati glasove jedino će im obzirom da ima više listića trebati nešto više vremena. Neće. Dakle neće zato što na ovim preferencijskim listama ima jedan zaokružen. Dakle, birački odbor će vrlo vjerojatno posložiti te liste po kandidatima, a tamo gdje nema kandidata po strankama pa je relativno lako zbrojiti. Tako da kada bi ja to radio na biračkom mjestu mislim da ne bi bilo problema, ali pokušat ćemo takvu uputu onda dati i biračkim odborima da to bude što jednostavnije. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz RH u Europski parlament. Sigurno jedan od ključnih i važnih zakona za provedbu izbora, u ovo vrijeme nekoliko mjeseci pred ulazak u Hrvatske u EU. Tu su Tu su se danas otvorila u prethodnim raspravama mnoga pitanja, a na neka pitanja treba dati i odgovore. Što se tiče nekih stavova oko replika Kluba zastupnika HDSSB-a treba reći da je naša stranka glasovala za ulazak Hrvatske u EU, da smo podržavali sve one zakone koji imaju oznaku europski zakoni zbog nacionalnih interesa RH, a isto tako treba istaknuti da je naša županija Osječko-baranjska jedna od županija koja je prva otvorila otvorila ured u Bruxellesu i dosada povukla velika financijska sredstva iz pretpristupnih fondova na temelju projekata koje je nominirala prema fondovima EU. Dakle, mi smo definitivno i svakako za da ove izbore treba provesti na najbolji mogući način jer se prije svega radi o ad hoc izborima, ali i o ad hoc zakonu koji se na najblaže

veljače 2013. prošlo je previše vremena i svakako je bilo prilike da se zakonski uredi način kako ćemo na najbolji mogući način provesti ove europske izbore. Da se radi prije svega o nekakvim racionalnim pitanjima, vidimo da nažalost mi ne možemo izbjeći ni to da se i o ugledu rada Sabora i o zastupnicima i problemima u Hrvatskoj raspravlja izvan okvira nekih zakona koji su na dnevnom redu. Mi danas raspravljamo o tome što je najbolje za provedbu provedbu europskih izbora, oko konzultacija stranaka u Parlamentu, oko odgovora predsjednika RH, a nas svega ovdje ima 20-ak koji se ili zanimamo ili ne zanimamo za ovu temu. A evo naši građani i evo svi članovi stranke pozivaju i pitaju što znači ova najave Vlade da će ukinuti minuse građanima na tekućim računima koga više briga za europske izbore i Europski parlament ako građani nakon 3 mjeseca neće moći više živjeti u našoj zemlji. E to je nešto što mi ne možemo izbjeći kao zastupnici i što i sami trebamo procjenjivati kad je vrijeme da o čemu raspravljamo. Pa sigurno je bilo vrijeme za raspravu o ovim izborima i o ovom zakonu negdje prije nekoliko mjeseci. No, dobro. Ono što zdrav razum govori ovo su izbori gdje će mandat našim zastupnicima u parlamentu trajati negdje oko godine dana, negdje do lipnja 2014. godine i svakako treba provesti izbore na način da ne potrošimo proračunska sredstva i financije za ono što u ovom trenutku baš nije toliko potrebno. Dakle, naš se klub zalaže za to da se izbori za zastupnike u Europskom parlamentu ovim jedinim ad hoc izborima koji će biti na ovakav način provedeni održe u prvom krugu lokalnih izbora, dakle 19. svibnja 2013. godine jer je to najbolje rješenje koje iziskuje doduše dodatne tehničke napore ali čuli smo i od DIP-a da će svakako biti problema u provedbi ovih izbora a da je tehnički moguće da se oni i provedu. Ono što je nama žao, žao nam je što dosada to nismo mogli prije riješiti jer dogodit će se zaista problemi na biračkim mjestima. Nećemo mi svi moći utjecati na naše građane, netko se bolje snalazi na glasačkom mjestu, netko malo lošije. Ali ovo će biti izbori i izborni listići će izgledati vrlo čudno, bit će puno kandidata i puno lista pa to će biti kao plahta za krevet ako bude toliko najavljenih kandidatura, bit će problema u kandidaturama, brojanju glasova i o tome kako će taj glasački listić izgledati s obzirom na razine izbora i s obzirom na to na koji će se način po predloženom tekstu zakona provesti izbori za Europski parlament. Dakle, trebamo učiniti sve napore i tu je sad i poziv DIP-u da obzirom na važnost ovih izbora kažem ne bi bilo dobro da odaziv bude malen za ove izbore, ali s obzirom na tehniku da se učine svi napori, da oni budu što lakši, prije svega svim dobrim strukturama naših građana birača RH koji će izaći na biračka mjesta da ne bude zabune oko toga za što se glasuje, kako se glasuje jer onda nismo postigli cilj ako smo i uštedjeli, a trebamo uštedjeti. A nismo napravili tehnički dobro, može doći do toga da bude upitno i da bude dosta nevažećih listića, dosta propalih glasova. Onda je samo upitna demokratska volja biračkoga tijela. Dakle trebamo učiniti sve da to bude provedeno maksimalno u tehničkom smislu Ova pitanja koja su se otvorila oko toga što rade naši europski promatrači dana u Bruxellesu i Strasbourgu, a što će raditi budući europski zastupnici to je sad više pitanje informiranosti građana ali i uloge Hrvatskog sabora u tome svemu. Naši građani, prije svega trebaju biti informirani što će raditi europski zastupnici, pa ona pitanja koja su se otvorila da li će oni zastupati zaista nacionalne interese ili će se pridružiti određenim političkim grupacijama u Parlamentu pa biti, dakle zastupnici politika onih grupacija koje su veće u odnosu na one koje su manje. Tu se, dakle to nije glupo pitanje, ne postoje glupa pitanja. Mi smo bili svjedoci, je to hrvatska povijest, al nekad su u austro-ugarskoj državi u zajedničkom Hrvatsko-ugarskom saboru naše zastupnike smatrali stipendistima, da tamo dolaze samo po stipendije, odnosno plaću, pa evo europski zastupnici zaista ne bi trebali biti stipendisti. Nažalost otvorila se ta nekakva kolektivna apatija prema EU, danas je netko rekao u raspravi da smo možda potrošili EU prije nego što smo je konzumirali. I to je zaista točno, nažalost razlozi za to su druge naravni, ne ovaj zakon o kojem mi danas raspravljamo, loša gospodarska i financijska slika Hrvatske. Jednostavno ako se u građanima stvori apatija prema politici, prema državi i političarima, prema društvu u kojem živimo ako će se danas razgovarati o tome kako će netko preživjeti ko ima 2000 kuna, 3000 kuna plaću, minimalno je da se ukine taj dozvoljeni minus koji je do sada bio 3 plaće, kako će živjeti u lipnju, srpnju i do kraja godine? Onda više nije bitno tko će biti europski zastupnik, ni koliko će bit njegova plaća, ni šta radi Hrvatski sabor, ni što mi tu danas govorimo nego je bitno kako će se preživjeti u ovoj zemlji. Dakle, trebamo voditi računa o svemu, trebamo voditi računa o interesima naših građana. Danas kada se sluša ova rasprava mi govorimo o jednoj drugoj dimenziji života koji nas čeka u EU, a naše građane i naše obične ljude, radnike muči sasvim nešto drugo. Dakle, naša je zajednička uloga, mi podržavamo da se ovaj izborni zakon donese u ovakvome obliku, da se izbori provedu na najmoći jeftiniji način za naše građane, da budu vidljivo jasni na način za koga će se glasovati i što, jer puno je napora učinjeno da bi smo postali punopravna članica EU. Ne bismo trebali zbog neinformiranosti imati nedoumica oko toga što znači naše članstvo u EU, što znači fondovi EU, što će raditi naši zastupnici. Ne bi trebalo biti pitanje da je drugačija slika života u kojem danas živimo u gospodarstvu i plaćama, ne bi trebalo biti pitanje njihovih plaća, na šta će ih oni potrošiti, hoće li te plaće biti u humanitarne svrhe ili što već predlaže koja stranke, bitno je da ti zastupnici zaista zastupaju nacionalne interese, a mi smo na primjeru Slovenije i problema sa Slovenijom koji nema veze baš sa pristupnim ulaskom Hrvatske u EU vidjeli koliko se Slovenija u svojim nacionalnim interesima drži zajedno bez obzira na koje su zastupljene, na različite politike, koliko su zajedno kada su u pitanju nacionalni interesi. Pa daj Bože da tako bude sa zastupnicima RH u Europskom parlamentu i daj Bože da je ovaj zakon taj koji će donijeti bolje našim građanima. Mi se u klubu HDSSB-a bojimo da će ulaskom naše zemlje u EU život u Hrvatskoj nažalost, mislili smo biti bolji, ali evo i ove današnje najave oko nekih novih prijedloga Vlade i današnja situacija u ovoj polupraznoj sabornici kad govorimo o ovom zakonu više govori o tome da mi živimo, poneki

Uvaženi kolega Salapić vi ste apelirali u vašem izlaganju na napor pojašnjavanja hrvatskim biračima kako glasovati. Ima dobrih praksi, važna je za hrvatsku javnost informacija da je Europski parlament, a ovdje se spominjalo što to Europski parlament plaća. Za izbore 2009. godine organizirao kampanju i financirao je sa 18 milijuna eura pod motom izbor je vaš. Ta kampanja je trajala od mjeseca ožujka pa do početka izborne kampanje u svim članicama i omogućila je najširoj javnosti da ih se informira o tome što zastupnici rade, koje su ovlasti Parlamenta, zašto je u interesu državama članicama da se identificiraju da je taj Europski parlament i njihov Parlament. Ne, nekakav virtualni, negdje u Strasbourgu, Bruxellesu ili Luxemburgu s obzirom na njegova sjedišta već je vrlo konkretan. Vlada u suradnji sa budućim uredom Europskog parlamenta koji će se otvoriti, koliko sam ja informiran u tjednima koji slijede, trebala zatražiti i financijsku potporu da se upravo preslika ta kampanja iz 2009. prije početka kampanje u Hrvatskoj. Oni imaju gotove materijale, gotove spotove, gotove postere, gotove opće informacije koje su bile primjenjive u 27 članica i nema nikakvog razloga da ne budu primjenjive i danas. I zato mislim da je vaš apel vrlo dobro došao i da je u operativnom smislu još ipak dovoljno vremena, naravno ako se ne bude išlo u ovu avanturu o travnju. A ja apeliram ponovno na predsjednika republike da zaista bude pravičan i da bude zaštitnik državnih i nacionalnih interesa u određivanju termina izbora. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Čut ćemo i odgovor na repliku kolege Josipa Salapića. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Plenković, u potpunosti se slažemo sa našim tezama o tome da je do sada uz velike napore koji su napravljeni u pojedinim područjima s obzirom na probleme koji su se javili, sva je slika onog zaista ključnog interesa Hrvatske kad uđemo u EU pala sasvim u drugu sjednu zbog nedovoljne informiranosti. Ja se iskreno nadam i apeliram da ti izbori neće biti u travnju, jer zaista onda, em što će biti manje informacija, em što građani ne moraju svi ni znati sve o tome što znači ulazak Hrvatske u EU, nego je država dužna informirati svoje građane što to znači. Mi smo do sad imali probleme, monitoringe, jesmo li uskladili zakonodavstvo, što ne valja u našim zakonima, što valja, što moramo i ne moramo. Na kraju ovog puta i problem sa Slovenijom koji se otvorio, problemi što naši promatrači i budući zastupnici koji budu izabrani rade u Parlamentu, sve se svelo na tu priču koliko će tko imati plaću u Parlamentu, a ne na ono što zaista članstvu u EU znači. Naši birači su od 18 godine imaju pravo glasa i nisu dužni sve znati nego smo mi kao političari i Sabor i država i Vlada dužni informirati svoje građane što to znači, pa ta bojazan odaziva birača za mene bi bilo sramotno i katastrofa kada bi bio vrlo mali odaziv na Europske izbore jer nakon 20 godina teškoga puta ako se osramotimo na toj činjenici da nikoga to više ne zanima što to znači za Hrvatsku, onda smo zaista konzumirali EU prije nego što smo postali punopravna članica. To će biti jedna velika žalost za Hrvatsku. Hvala. Rekli ste kolega ne daj Bože da naši zastupnici tamo u Europskom parlamentu zastupaju nekakve partikularne partijske grupne i slične interese nepotrebno je reći. Ne daj Bože iz iskustva koja imam tamo to se ne događa. To se ne događa, to se nije dogodilo. Razmjenjujemo informacije i kolega Grubišić i kolega Plenković i kolege iz SDP-a, svi koji su tamo razmjenjujemo informacije i kad netko od nas nešto sazna ne pita i ne misli da li je taj iz moje grupacije ili nije nego da li je taj ako je informacija važna za Hrvatsku, da li je ta iz Hrvatske za boga miloga, pa ako se tako mogu ponašati sve grupe u Europskom parlamentu moć ćemo se i mi ponašati. To je opća praksa u svim političkim grupacijama da nema stranačke stege ako se radi o nacionalnom interesu neke zemlje. Jednostavno se može postaviti drugačije i nitko ti ništa neće. Dakle ne treba se toga bojati. Ovo što je u ovoj situaciji meni zapravo veći problem je što ova luda neinformiranost. Ne samo da ljudi ne znaju kako će zaokružiti listiće a i to ćemo im pokazati. To je tehnika koja će se napraviti, bit će grešaka ali napravit ćemo to. ljudi ne znaju zašto mi to radimo i zašto mi idemo tamo i što će se tamo događati. 80, 90, možda i više posto građana RH pa i zastupnika ovdje u Saboru ne zna. To je krivnja svih dosadašnjih Vlada i to treba brzo, brzo, popraviti, tu je ključ stvari i moramo znati zašto idemo na te izbore, ne kako ćemo zaokružiti listić, to ćemo lako ali zašto mi uopće idemo tamo. I na ovu repliku odgovara cijenjeni Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** To mi uvaženi zastupniče Vuljanić prije svega trebamo svi znati, jer što smo mi znali kao zastupnici u Hrvatskom saboru mi imao kolegu Grubišića kao promatrača u parlamentu pa smo znali kao zastupnici, ali što je kompletna javnost znala mislim da smo na primjeru Slovenije trebali naučiti, mogli vidjeti što znači zastupanje nacionalnih interesa pod navodnicima ucjenjivanje da se riješi nacionalni problemi vezano za ljubljansku banku i pitanje granica. O tome raspravljamo Slovenski parlament u nekakvoj nazovimo brzoj sjednici gdje se raspravljalo o Hrvatskoj. Mi smo drugi dan imali izvješće ministrice vanjskih poslova oko prilagodbe zakonodavstva RH EU naših zadaća u kojem ćemo kvartalu što morati donijeti a da nismo tada ni riječ ili dvije rekli zaista o pravom problemu što znači, što se događa sa Slovenijom koja u ključnom trenutku mogla blokirati ulazak Hrvatske u EU 1. Srpnja, mogla ili ne mogla, to je sad pitanje šire europske politike ali se stvorio dojam da Slovenci štite svoj nacionalni interes a da mi zastupnici u Saboru tu sjedimo i razgovaramo o nekim drugim pitanjima koje u tom trenutku nisu ključna nacionalna pitanja za RH. E to je ono ne daj Bože da se to desi. Zato sam to rekao i to je prema meni moja opravdana bojazan, a sve ostalo je stvar kako će biti to će pokazati vrijeme koje je pred nama. Nažalost za sada je to tako. I mi smo tu da to mijenjamo. A naši građani to od nas očekuju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti pojedinačnu raspravu poštovanog zastupnika Branka Vukšića. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa evo u raspravi klubova zapravo je sve već rečeno, možda treba nešto ponoviti. Krenut ću od ovih posebnih rasprava. Najvažnije je znati u svemu. Slažem se sa svima onima koji misle da ulazimo u EU sa malo znanja, malo znanja imaju građani ne svojom krivicom nego krivicom dosadašnje vlasti i krivicom sad ću opet spomenuti HRT-a koja je javna televizija i koja je morala učiniti sve prvo prvo da ispuni svoju obvezu prema javnosti i da informira iz dana u dan građane što će to značiti kada postanu građani EU. Što će se njima mijenjati u životima? Prije svega ovi izbori za Euro parlament su povezani i sa nacionalnim interesom jer što više građana zna što nas čeka u EU, što je više građana informirano, što rade članovi Europskog parlamenta više njih će izaći na izbore. Datum izbora je vrlo bitan. Zašto je bitan? Zbog toga što ako spojimo izbore za Euro parlamente s izborima prvoga kruga lokalnih izbora, izbora za lokalnu samoupravu sasvim sigurno da će izlaznost na izbore biti veća. Doći će do neke sinergije. Pokušaj ili možda pretpostavimo da su nenamjerni da se ne naprave izbori ili prije lokalnih izbora ili nakon lokalnih izbora kada bi izlaznost sasvim sigurno ne bi prelazila možda 20, 25% nije dobro niti za dignitete Euro parlamentaraca ali niti za dignitet same Hrvatske. parlamenta je u tome i koliko ih je građana RH izabralo. Kalkulacije nekih stranaka da im odgovara manja izlaznost je pogrešna pogrešna upravo ste čuli i u replici gospodina Vuljanića i Salapića je tamo treba braniti boje Hrvatske, treba braniti nacionalne interese, ne interese stranaka. Naravno svaka strana želi imati što veći broj svojih europarlamentaraca, međutim kada dođu u Bruxelles oni rade isti posao, brane interes kao što brane interese svojih zemalja drugih europarlamentarci. u čitavoj priči je edukacija hrvatskih građana. Mi smo premalo učinili napora da educiramo hrvatske građane što znači EU i što znače izbori za EU parlament. Mislim da je pogrešna poruka poslana time što je jedna od hrvatskih stranaka, mislim da je to SDP poslao poruku da će jedan veliki dio svoje plaće europarlamentarci davati u humanitarne svrhe. Što to znači ta poruka? Ta poruka znači, to su ljudi koji idu u Europu koji previše zarađuju, ne zaslužuju taj novac koji tamo dobivaju što uopće građani znaju što rade ti europarlamentarci, kolika je plaća u EU parlamentu, koliko ostali u EU parlamentu dobivaju. Govorili ste o tome da je bila praksa da su europarlamentarci dobivali plaće onoliko koliko su bile njihove plaće u njihovim parlamentima. Međutim zbog ujednačavanja kriterija i zato što su pretpostavka je svi članovi EU parlamentarni jednaki izjednačila se i ta plaća. Ako mi pristupamo voluntaristički prema tom problemu na način mi ćemo smanjiti za 4/5 plaću, oni će dobivati plaću kakvu dobivaju u hrvatskom Parlamentu, mislim da je to čisti ja se rijetko služim tome ali nije dobar neću čak ni onaj izraz koji vi upotrebljavate za nas jer je to naše pravo mislimo u populizmu, čisti populistički, nije dobar, naprosto narušava se dignitet članova EU parlamenta iz Hrvatske. Treba jasno građanima reći što znači lista za EU parlament, što znači otvorena lista, što znači preferirani glasovi. Ako vi tu napravite sada anketu, istraživanje vidjet ćete da veliki dio, a to je iznad 90% sigurno ljudi ne zna na koji način će glasati. Ako ćemo svi skupa na taj način pripremiti izbore za EU parlament izlaznost taman da su i u prvom krugu izbora za lokalnu samoupravu ljudi će glasati na izborima za lokalnu samoupravu ali neće glasati za EU parlament jer prvo bit će im neugodno što ne znaju što trebaju glasati, nastat će zastoj na glasačkim mjestima jer neće se izlagati pogledima onih građana koji to znaju, a tih građana će biti malo. Činimo sve da destimuliramo građane RH da izađu na izbore za EU parlament. Isto tako je loše ako se skraćuje rok od sazivanja izbora do održavanja izbora sa 60 na 30 dana. To je isto tako loša poruka. da će predsjednik RH koji raspisuje izbore isto tako utjecati, volim to reći utjecati, da taj se rok ne skrati, da će porazgovarati sa premijerom, kao što nadam se i razgovara o tim stvarima. I ponavljam na kraju riječi gospodina Vuljanića, luda je neinformiranost. I to i ministar Bauk mora znati, to mora znati Vlada RH i to moraju znati oni koji moraju biti o znanju znanju nacije, a jedna od tih institucija odnosno je javna televizija. Pa prema tome treba učiniti sve da se hrvatski građani informiraju o načinu glasanja, o tome što znače europarlamentarci u EU parlamentu i što znači braniti, a borili smo se za to da uđemo u EU za onim zajendičkim stolom interese RH.

Kakvu sliku imaju hrvatski građani o EU nakon referenduma kada je provedena jedna srazmjerno agresivna kampanja? EU se danas gleda kao kasica prasica više-manje. Tamo ima nekakvih 10, 15, 20 koliko li milijardi eura koje mi sada ako smo malo pametniji pobrat ćemo više, ako nismo pametni pobrat ćemo manje ali u svakom slučaju to je jedna više-manje neobavezna kasica prasica koja samo čeka da mi uđemo unutra. Drugi aspekti EU koji je široko rasprostranjen u našoj javnosti jeste tamo su naši neprijatelji, tamo su naši budući pljačkaši za razliku od prošlih pljačkaša koji jedva čekaju da mi uđemo unutra pa da pokupuju za jeftine pare sve što mi imamo i ostave nas još siromašnijima nego što jesmo. I treći aspekt je, to je mjesto gdje će se zbrinuti politički pokvarenjaci. Tu su tri aspekta koji se provlače najčešće zajedno, a poneki put i razdvojeno i kroz ogromnu većinu naših medija posebno kroz našu javnu televiziju. Sva ta tri aspekta govore vrlo jasno, pa nećete valjda izići na te izbore gdje se to bira. Tu je Vlada, ne samo ova nego i prošla, pogriješila, tu Vlada nije napravila što treba i treba iskoristiti ovih još 40, 50 dana koliko ima da tu grešku što je moguće više ispravi. Dakle ne samo da objasni kako se glasa nego da objasni da EU nije to kako ju se u u javnosti vidi. Je li to slučajno ili nije slučajno pa čak ja ne bih rekao da netko želi da građani ostanu neinformirani. Možda postoji ta nakana. Onda znači kriva je i prošla Vlada, kriva je i ova Vlada. Naprosto Vlade loše rade. Evo čak je i rima. Naravno, mnogi misle ući ćemo u EU i sada će nama EU nama dijeliti novac, tamo postoji neki novac potpuno se slažem u nekim fondovima i sve će nam pasti s nema. Neće nam pasti s neba. Nama je moglo puno više pasti novaca, pod navodnicima pasti novaca da smo bili pripremljeni, da znamo uzeti iz fondova EU. Grad Zagreb je uzeo samo mrvicu novca od onog što je mogao uzeti iz EU fondova, a mogao je uzeti čitavu pogaču. Zbog čega? Zbog neznanja, nespremnosti, aljkavosti, zato što ne znaju uopće što je EU i što znači europski fondovi i na koji način se mogu i čime se mogu povući novci iz EU. Jesu li tamo, druga je teza, jesu li tamo neprijatelji u EU, Bruxellesu i svi čekaju da opljačkaju Hrvatsku. Sasvim sigurno da svi žele profit, ali dobit će toliko profita iz nas izmusti koliko mi to dopustimo, koliko će naši europarlamentarci biti dobri i koliko ćemo mi, naše vlade biti spremne da spriječe izvlačenje novca iz Hrvatske. Drugu repliku iznosi poštovani kolega Andrej Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vukšić, vi ste u vašem izlaganju a i u ovoj replici sada govorili o informiranju i apostrofirali ste ulogu Hrvatske televizije. Mislim da ipak moramo napraviti jednu malu distinkciju između višegodišnjih napora na informiranju koje su provodile prošle Vlade u odnosu na ovo razdoblje nakon referenduma to govorim zato što evo ovdje u Saboru ima nekoliko kolega, a i ja sam među njima koji smo zaista obilazili Hrvatsku ne samo mjesec dana pred referendum, nego smo taj posao radili dvije godine. Međutim, isto tako smo svjesni da smo sa svim tim aktivnostima koja su trajala od 2001. uspjeli doprijeti do 10% birača. Sve konferencije tematske, poljoprivreda, tržišno natjecanje, promet, infrastruktura, regionalni razvoj, akademska zajednica, stručne udruge, nevladine udruge, mediji nismo uspjeli doprijeti do više od 10% ljudi. Tek kada je krenula masovna kampanja koju ste vi spomenuli u medijima nekako se ta tema osvijestila. Podaci iz anketa su govorili da se više od 70% hrvatskih građana pa onda sukladno tome i birača informira isključivo na temelju informacija koje dobivaju dobivaju putem elektronskih medija i to uglavnom televizije. Uloga javnog servisa je dominantna, najvažnija po meni i upravo priprema za ovu europsku kampanju koja je svojevrsni test, ovih godinu dana i dalje svojevrsni test a naročito ova kampanja su prigoda da ne dovedemo čak ni HTV u jednu situaciju da to sve bude tako na brzinu pa da se ni oni ne mogu programski pripremiti, da onda putem tog jakog medija približe sve europske teme i omoguće akterima izbornog procesa da iznesu svoje stavove. Tu se sa vama slažem, ali isto tako nisam sklon stavljanju znaka jednakosti između onog što je bilo prije referenduma i ipak jednog razvidnog deficita nakon 22. siječnja prošle godine. (SDP)** Na repliku odgovara kolega Branko Vukšić. i uvjeravati građane. Rekli ste i sami da ste uspjeli doprijeti samo do 10% građana sa svojim aktivnostima koje i to su neki priznali vaši oponenti je bila uspješna. 70% informacija i više se dobiva putem elektroničkih medija. Upravo su stoga apostrofiram Hrvatsku radioteleviziju jer je njoj to zadaća. Međutim, žalosno je kada javne funkcije ispunjavaju više druge televizije nego ona televizija koja je plaćena za to da ispunjava javnu funkciju. Naprosto je teško teško objašnjivo zbog čega se ne informiraju građani, zašto nema. Recimo, otvorili smo četvrti program na Hrvatskoj radioteleviziji. Zbog čega nema panel diskusija? Svaku večer panel diskusija o nekom javnom interesu, a jedan od najvažnijih javnih interesa u ovom trenutku je Hrvatske u EU, priprema za ulazak da uđemo što spremniji i da građani znaju, da znaju obrtnici, da znaju poduzetnici, da znaju jedinice lokalne samouprave. Znači, i normalno da ta kampanja ne smije prestajati samim ulaskom Hrvatske u EU. Ona se treba nastaviti. Zbog čega? Zato da bismo mogli čim aktivnije sudjelovati u krojenju politike EU. Zahvaljujem. I iskrene čestitke svih zastupnica i zastupnika. Riječ sada dajem kolegici Sandri Petrović i priliku da repliciramo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, hvala i svim zastupnicima koji su se pridružili čestitkama. Evo kolega Vukšić, ja bih vam htjela samo napomenuti vi ste rekli da u EU parlamentu zastupnici zastupaju interese svoje države. Ja se u tome mogu složiti sa vama, ali moram vam napomenuti da se oni grupiraju u Europskom parlamentu ovisno o svojim političkim svjetonazorima. će zastupnici SDP-a biti u grupi socijalista i demokrata. Mi znamo da ovisno o tim političkim svjetonazorima oni mogu na drugačiji način i kroz drugačije naočale gledati koji su i kakvi su to interesi njihove države. Tako da neće biti sasvim sigurno svejedno da li će se zastupnici grupirati u konzervativce ili u socijaliste i demokrate. Tako će i građani znati ako glasaju za zastupnike SDP-a da će oni podržavati politike socijalista i demokrata kroz prizmu interesa svoje države naravno. Također bih vas htjela nadopuniti i složiti se s vama u onome što ste rekli vezano za plaće, odnosno izjednačavanje plaća zastupnika Europska unija se našla u jednoj apsurdnoj situaciji, prije nekoliko godina se to ispravilo. Naime, zastupnici su imali plaće kakve su imali u svojim državnim parlamentima pa su tako Talijani imali plaću do 10 tisuća eura, a zastupnici iz Estonije su imali 900 eura plaće u Parlamentu što je ravno 400 eura manje od plaće koju imaju stažisti, odnosno najniži činovnici u Europskom parlamentu. Tako da govorim vam iz svoje perspektive, iz svojeg iskustva jer znam što znači život stažista, odnosno život na stažističkoj plaći u skupom Bruxellesu. Hvala. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani potpredsjedniče vrlo kratko. Ja se pridružujem čestitkama isto tako i ne bih htio da članovi Parlamenta iz Hrvatske spavaju na kolodvoru. Mislim da trebaju biti dostojanstveni zastupnici Hrvatske. U potpunosti se slažem, znam kako rade, naš kolega nas izvještava kako rade i nadam se da i čak nećemo biti i u istom klubu, ali da ćemo zastupati iste iste interese. Može se u različitim klubovima zastupati interese i ponavljam riječi gospodina Salapića to je primjer Slovenije dobro pokazao. Sad imamo prijavljena dva izlaganja 5-minutna završna u ime klubova. Prvo u ime kluba HDZ-a poštovani kolega Davor Stier. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre. Od 9. prosinca 2011. Vlada je znala da mora unijeti manje tehničke promjene u ovaj zakon. Vlada je imala više od godinu dana da to učini ali nije, ostavila je sve za zadnji čas. I sada Vlada predlaže ove promjene u situaciji potpune konfuzije kada ne znamo kada će biti izbori, kada ne znamo kada će Slovenski parlament ratificirati naš pristupni ugovor i hoće li uopće ga ratificirati i po kojim uvjetima, a o tome ovisi naš ulazak 1. srpnja. I u takvim okolnostima Vlada predlaže promjenu i članak 36. kako bi se ovi izbori mogli održati u travnju kada će izlaznost biti najmanja. Vlada koja je dosad čekala odjednom se sada žuri i želi imati izbore tada kada će biti najmanje birača. Zato naša poruka Vladi je jasna ne dirajte u rokove za održavanje izbora za Europski parlament. Pa koji je problem, gospodine ministre, sa sadašnjim rješenjem koji dozvoljava da se izbori održe prije našeg ulaska u EU? Na to pitanje kažete pa to nije naša kompetencija ionako će predsjednik Republike raspisati izbore. Pa ako to nije vaša nadležnost zašto ste se licitirali sa datumima izbora? Zašto ste govorili da ne želite imati zajedno izbore za Europski parlament i lokalne izbore? u krajnjoj liniji zašto ih ne bi imali zajedno? Pa zar u Vladi misle da hrvatski građani ne mogu razlikovati koje su europske i koje su lokalne teme? Zar mislite da naši građani nisu sposobni onoliko koliko i građani drugih država EU gdje se bez problema moglo održati zajedno i europske izbore i lokalne izbore. Naravno tu je taj argument da demokracija košta. Da, demokracija košta ali hrvatske građane košta i vlast koja je uspjela zapetljati i organizaciju ovih izbora. Hrvatske građane najviše košta vlast koja je uspjela zapetljati naš put prema EU iako je došla na čistu situaciju sa zatvorenim pregovorima i potpisanim pristupnim ugovorom. A nije trebalo biti tako, u konstruktivnoj raspravi smo stalno upozoravali prošle godine kako i na koji način dovesti ratifikaciju u redu do kraja uspješno bez problema na vrijeme. Upozoravali smo da premijer mora se sjesti i sa premijerom Janšom jer to je ta instanca gdje će se politički dogovoriti ratifikaciju u Slovenskom parlamentu. Jer svakome tko prati vanjsku politiku bilo je jasno da je Janša taj koji vuče konce i to je on sada pokazao. No izgleda da je on vukao ne samo konce u Sloveniji nego da je i našu Vladu vukao za nos cijelo ovo vrijeme. I time se mi ne radujemo. Mi se možemo razlikovati po stranačkim preferencama ovdje ali prema vani moramo biti zajedno. I ja ne želim da nitko vuče za nos Hrvatsku vladu. I zato i sada poručujemo nemojte se dati vući za nos i oko ovog sastanka 10. ožujka oko Ljubljanske banke. Pa ako ste izjavili da je postignut dogovor zašto čekati do 10. ožujka? Pa da se taj sastanak mora onda prije organizirati i jasno reći koji su detalji i osigurati ratifikaciju. Cijeli način na koji se ovaj postupak vodio dosada očito je prilično nejasan i mutan. Jedino što je jasno jest da je odgovornost ove Vlade da osigura ulazak Hrvatske u EU 1. srpnja. I mi tu možemo i moramo pomoći, ali to je odgovornost Vlade i ona se mora uozbiljiti jer nema isprike za Vladu ako ne uđemo 1. srpnja. I zato tražimo da osigura tu ratifikaciju našeg pristupnog ugovora, da kad se postigne doista postigne dogovor sa Slovenijom da se svi detalji prezentiraju hrvatskim građanima da oni mogu prosuditi kako je Vlada obavila taj posao, a onda i tek onda 19. svibnja da izađemo na izbore za Europski parlament. Hvala vam.

nadajući se da ćete svi zajedno, bar oni koji budu izabrani jel' u Europski parlament, zastupati interese Hrvatske, dakle i svih građana Hrvatske bez obzira hoćete sjediti s konzervativcima ili sa socijaldemokratima i liberalima. S druge strane, ovi izbori doista trebaju biti održani 19.05. kako bi se što većem broju građana omogućilo da izabere one koji će nas zastupati u Europskom parlamentu jer i onaj referendum je pokazao izuzetno malu izlaznost birača. Ali budite uvjereni da danas većinu hrvatskih građana, čak možda taj Europski parlament i najmanje zanima, zanima ih više ova odluka ministra Linića da se ukida onaj minus, odnosno da se omogućava minus u iznosu od jedne plaće. Pa tako više ne vrijedi ni onaj Burićev bećarac: "Da mu je krmača rodila troje, dvije Liniću, jedno njemu.", izgleda da je Linić uzeo i ono trinaesto prase, ono najkržljavije. Jer očigledno samo tako se može napuniti državni proračun, represijom po građanima.

Ne na bećarac gospodine potpredsjedniče, nego samo na repliku. A replika je zapravo išla i na tom tragu da se ovi izbori moraju održati tada kada ćemo osigurati najveću izlaznost, kad ćemo osigurati hrvatskim građanima da im bude najlakše, da mogu odlučiti koga žele uputiti i u Europski parlament, pa zašto ne i da odlučuje i o tome koga žele i na lokalnoj razini. I zašto ne bi te dvije stvari zajedno, zašto bi trebali pozvati hrvatske građane da tri puta zaredom izađu na izbore, kada možemo to zajedno odraditi. Mislim da je to prava argumentacija. A inače, slažem se, moramo svi više raditi na tome da hrvatski građani vide i koje su koristi od ulaska u EU, ali to nećemo učiniti ukoliko se budemo koristili isključivo nekom jeftinom demagogijom ukoliko budemo poručili građanima, evo vi ćete živjeti od milostinje koju će bogataši iz SDP-a vama dati. E sad, kolega Plenkoviću jesam ja to dobro vidio da vi želite replicirati svom vlastitom klubu? Vi ste se javili sad za repliku, jel jeste? Ne, ne vidim, jel točno? **Plenković,

evo ako se može? Kolega Stier vi ste u završnoj riječi u ime kluba rezimirali stajališta ne samo HDZ u ovoj raspravi nego jednog zaista širokog kruga govornika danas i niza političkih stranka o logičnoj i svrsishodnoj i ja se nadam i očekivanoj odluci predsjednika republike da izbore za Europski parlament raspiše 19. svibnja. Od ove današnje rasprave u Hrvatskom saboru upravo se očekivala jedna takva jasna poruka. Mislim da je ona bila sasvim precizna i vrlo, vrlo jasno argumentirana i u smislu postizanja velike izlaznosti na izborima i u smislu racionalnog pristupa troškovima izbora što nije nebitno i ono što je najvažnije da otklonimo bilo kakvu tezu koja bi mogla ličiti na nekakvo podcjenjivanje hrvatskih birača o tome da je jedan dodatni izborni listić sa dva poteza kemijske olovke toliko kompliciran da birači ne bi mogli prepoznati i taj izazov na dan izbora. Zato mislim da politička poruka danas, mi danas tehnički mijenjamo zakon što je sasvim uredu i što smo morali, ali politička poruka koja proizlazi iza današnje rasprave u Hrvatskom saboru jest ta da se ne igramo i ne dovodimo bilo bilo kakvu sumnju u svojevrsnu manipulaciju ili pogodovanje datumom izbora. To bi bilo zaista žalosno da prve izbore organiziramo na način koji bi ostavio neke dvojbe. Sjetite se one rasprave prije zadnjih parlamentarnih izbora o tome da li ćemo možda imati referendum o članstvu u EU istoga dana. To se nije dogodilo, izbjegla se bilo kakva manipulacija. Budimo konzistentni kada je i o ovoj situaciji riječ. Odgovor kluba HDZ-a, gospodinu Plenkoviću izreći će Davor Stier. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Plenković, čini mi se da ste upravo ukazali na ono što je najbitnija poruka sa današnje rasprave, a to je da nije ovo isključivo prijedlog jedne stranke, nije to čak ni prijedlog samo HDZ-a, nego je bio prijedlog koji se kroz ovu raspravu formirao, jer su manje-više svi zastupnici sudjelovali u tome, a to je da se izbori za Europski parlament moraju održati 19. svibnja. Ni jedan drugi argument nismo čuli koji bi osporavao prednosti koje su iznesene u korist tog datuma. Naravno da znamo po zakonu da je predsjednik republike taj koji raspisuje izbore ali to je politička poruka, kažem ne samo s jednog kluba, nego općenito koja proizlazi iz ove rasprave, a to je poruka iz Hrvatskog sabora koja je bila dominantna danas u raspravi, da je 19. svibnja najbolji mogući datum da što je moguće veći broj hrvatskih građana može izaći na izbore i izabrati svoje zastupnike u Europskom parlamentu. Petominutno završno izlaganje u ime kluba HDSSB-a iznijet će poštovani kolega Dinko Burić. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo danas smo vodili raspravu i na kraju bi se svelo da je najvažnije u svemu ovome datum održavanja izbora. To jest jedno od važnih odluka koju ćemo donijeti, uistinu važnih, međutim nije jedina. Složili smo se svi da je od svih mogućih rješenja, da je vjerojatno najbolje rješenje to da se održi zajedno sa lokalnim izborima. Je li to prvi ili drugi krug? Prevladava nekako u raspravama mišljenje da to bude zajedno sa prvim krugom to je u ime našeg kluba također i kolega Salapić rekao. Međutim, ja bih želio još ukazat na nekoliko stvari o kojima je ovdje bilo govora, ali manje govora a koje su također važne vezano uz ovaj zakon pa i uz izbor za našeg zastupnika za Europski parlament. Bilo je govora i o troškovima održavanja, da li je baš moralo biti tako a da su naši pregovarači možda više rekao bih bili ustrajni i uporni pa da nemamo situaciju da u dvije godine, odnosno manje u godinu dana ćemo imati dva puta izbore za zastupnike u Europskom parlamentu. To je sad već pitanje koje će ostati bez odgovora. Međutim ja bih želio podsjetit sve a posebno evo i hrvatsku javnost kako u EU ne postoji jedinstven izborni sustav za izbor članova Europskog parlamenta već će svaka država članica slobodna izabrati vlastiti sustav uz poštovanje tri uvjeta. Dakle i to prema odluci vijeća. Jedan je prvi uvjet da izborni sustav mora primjenjivati sustav razmjernog predstavljanja, dakle proporcionalnu zastupljenost. To imamo, bilo putem izbornih lista, bilo putem sustava prijenosa glasa. Drugi uvjet da izborno područja moraju biti podijeljena na izborne jedinice na način koji neće utjecat na sustav razmjernog predstavništva, a postavlja se pitanje je li uistinu i najbolje i najsretnije rješenje da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica. Mi smo imali nedavno i još uvijek je vrlo aktualno prilike raspravljati i o onoj podjeli na statističkoj podjeli na dvije regije, postavlja se pitanje nije li kada smo tada tražili opravdanje se moglo pristupiti i tome da Hrvatska ne mora biti podijeljena na pet izbornih jedinica ali koje opravdanje da je na jednu a da nije recimo ako već imamo podjelu na dvije statističke regije i na dvije regije. Postavlja se pitanje, točno je, i onda mogućnosti za osvajanje mandata u Europskom parlamentu i pojedinim strankama koje bi zastupale interese i tih statističkih regija na jedan drugačiji način. I treći uvjet je da izborni prag na nacionalnoj razini mora iznositi 5%, to nije sporno. Često se i evo nebrojeno puta iako pričamo o zakonu za izbor za zastupnika Europskog parlamenta ovdje danas govorilo o tome, o brizi kako će naši zastupnici hrvatske nacionalne interese u Europskom parlamentu. Ja vas podsjećam da je i na službenim stranicama EU navedeno da zastupnici se biraju prema nacionalnim kvotama ali na ali na razini EU nisu politički organizirani na nacionalnom kriteriju već prema političkim opredjeljenjima i onda ne moramo prodavati priču kako ćemo kad, mi smo do sad imali promatrače, kad budemo imali zastupnike u Europskom parlamentu kako će i oni koji će biti u socijaldemokratskom krilu i oni koji će biti u krilu europske pučke stranke zastupati jedinstvene interese Hrvatske. Imamo razloga, to je želja da to bude tako. Ali imamo razloga strahovat da to neće biti tako. Imamo razloga i na temelju dosadašnjih iskustava. Evo nekoliko iskustava. Ja sam spomenuo, donijeta je odluka suprotno ugovoru koji smo potpisali za pristupanje EU, da nećemo dobiti sredstva 13,7 milijardi eura iz fondova nego 11,7 milijardi. EU nam je bez pitanja bilo koga od nas ali to je još manje Najspornije je to što nitko iz Vlade RH niti bilo tko drugi je izvijestio Hrvatski sabor koje je opravdanje da je za 15% smanjena sredstva koja ćemo moć povlačit iz EU a da nam je članarina ostala ista. Naše članstvo u EU sada nas košta više. Tu je pitanje i od smanjenja sa 12 na 11 zastupnika, tu je pitanje kohezijske politike, mislim kolega Mondekar bio ovdje spomenuo. Ma jasno i kasno …/Govornik se ne Gotovo je, određeno je koliko ćemo sredstava moći izvući za kohezijsku politiku, nema tu više razgovora i dogovora oko tog, problematika Ljubljanske banke itd. unutar Hrvatske se nije raspravljalo u Hrvatskome saboru pa je onda temeljita i opravdana naša sumnja da li će zaista zastupnici u Europskom parlamentu koji dolazi iz RH zastupati interese Hrvatske ili zastupati interese političkih grupacija kojima će pripadati. Bojim se ovom drugom. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Buriću, Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolega Burić referirat ću se na dva aspekta vašeg izlaganja. Prvi je kad ste na neki način problematizirali uopće potrebu organiziranja ovih ad hoc izbora s obzirom da su idući redoviti izbori za Europski parlament predviđeni za samo godinu dana nakon ovih. Da li se moglo bolje ili ne. Prvo, poglavlje o institucijama u okviru pregovora gdje se ovome pregovaralo bilo je završeno dosta ranije nego što se utvrdio željeni datum pristupanja RH EU. Kao što i sami znate, postoji vrlo jasna nekompatibilnost mandata zastupnika u nacionalnim parlamentima sa izravno izabranim zastupnicima u Europski parlament. Ono što se u pregovorima postiglo i dobila se privola članica EU da ako datum našeg pristupanja bude 6 mjeseci prije redovitih izbora tada bi aktualni promatrači mogli postati privremeni punopravni zastupnici. Mi ovdje ulazimo godinu dana ranije i mislim da je dobro za demokratsku kulturu navikavanja na europske izbore da i ovih prvih 12 mjeseci imamo ljude sa neposredno izabranim mandatom i legitimitetom hrvatskih birača. Drugo, kada govorite o tome o nekakvoj sumnji da li će hrvatski budući članovi Europskog parlamenta zastupati ili ne hrvatske interese. ja mislim da mi ipak kao zastupnici u Hrvatskom saboru moramo pokloniti povjerenje onima koji će tu dužnost preuzeti. To što će pripadati različitim političkim skupinama nije prepreka nego naprotiv dodatna obaveza jer to rade i drugi, a ova pitanja koja ste vi spomenuli, financijski okvir. U pregovorima je bilo dogovoreno samo ono što se tiče aktualnog financijskog okvira, sve ovo su pregovori koji se vode aktualno i zato sam i spomenuo i onaj Zakon o suradnji Vlade i Sabora u europskim temama, da njega imamo možda bismo o tome bili raspravljali. Hvala. Na repliku odgovara kolega Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** U svezi prvog problematiziranja da ili ne sada izbori, odnosi se na to i na ono što je rekao kolega Vinković. Ako smo već imali te izbore onda smo trebali i razmisliti o tome da li oni baš moraju ići na teret samo hrvatskih građana ili su mogli ići dijelom na teret i biti pokriveni iz proračuna EU. Kada govorite o demokratskoj kulturi, ja se slažem ali da se mi učimo glasovati za EU parlament. Naši građani znaju glasovati za bilo koju razinu od vijeća mjesnih odbora pa do EU parlamenta. Ali prakticirati učiti se demokratskoj kulturi koja će nas koštati debelo i to građane koji su već i tako osiromašeni u Hrvatskoj državi pa baš nisam siguran da je to opravdanje koje će kod hrvatskih građana naići na neko veliko odobravanje i razumijevanje. Druga stvar kako reli ste uvjereni ste kako će građani izabrati zastupnike koji će zastupati hrvatske nacionalne interese. Ma potaknuti iskustvom kako se u Hrvatskom saboru vodi briga o hrvatskim nacionalnim interesima i od donedavno vladajućih i od sada vladajućih onda imamo pravo biti zabrinuti i mi i svi hrvatski građani kako će se tek onda braniti hrvatski nacionalni interesi u Strasbourgu u Bruxellesu ili u Luksemburgu, imamo pravo tu sumnjati. Jel i ovdje u Hrvatskom saboru se mnogo puta o hrvatskim nacionalnim interesima prelazi kao da se radi o ne znam kojoj zemlji, a ne o našim građanima i o našoj zemlji. I kada je u pitanju na kraju ono treće što ste rekli šta je dogovoreno u višegodišnjem financijskom okviru, točno je, ja znam da je to za razdoblje od 2007.do 2013., ali je i članarina određena od 2007.do 2013. Ako je smanjila ona sredstva koja ćemo u novom okviru dobiti zašto nije bilo razgovora i o visini članarine.

hrvatski parlamentarci u EU parlamentu onda kada je to potrebno i kada se nacionalni interesi budu tema razgovora sasvim sigurno stati iza nacionalnih interesa. Ja sam uvjeren zapravo da se to događa i ovdje. Kada bih mislio da se to ne događa u Parlamentu okrenuo bih se sada i otišao bih kući. Ne bih htio sjediti u Parlamentu gdje mislim da se ne zastupaju interesi hrvatskih građana. To što ih ja vidim drugačije od vas ili drugačije od kolege Plenkovića ili drugačije od ministra to jest stvar politike i to je stvar sortiranja u političke grupacije u EU parlamentu. Ali nikakva politička grupacija me neće moći prisiliti kao što me ni ovdje nikakva ni stranka ni partija ne može prisiliti da izglasam nešto što se ne slaže sa mojom savješću i sa interesima Hrvatske države po mom mišljenju. Naravno to mišljenje ne mora biti mišljenje aktualnog ministra i ne prihvaćam situaciju da dobivam amandmane na našu revoluciju pobojane u raznim bojama i trebam onda lobirati za te boje koje su tamo naznačene. A sa nekim od tih amandmana se slažem i mislim da se u hrvatskom nacionalnom interesu da se sustav oduzimanja bespravno stečene imovine u Hrvatskoj treba ustanoviti i poboljšati. Mislim da je to dobar amandman na rezoluciju i da sam tamo da mogu glasati za glasao bih za taj amandman. Na repliku odgovara poštovani Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani kolega Vuljanić, bit će možda onih i u EU parlamentu koji će zastupati hrvatske nacionalne interese ali to su oni, ja se s vama ne slažem da će to svi raditi, ne slažem se i sumnjam u to, i ne vjerujem u to, poštivat će stranačku stegu, zastupat će oni koji to rade i ovdje i u Hrvatskom saboru, koji ne glasaju sudjeluju u raspravama i kažu da imaju jedno mišljenje, a onda kada dođe petak glasovanje u 12,00 sati, suprotno tome dižu ruku onako kako im to partijski čelnici nalažu. Prema tome, imali smo mi nebrojeno prilike puta vidjeti i ovdje u Hrvatskom saboru kako to izgleda. Da, ni ovdje mogli ste se ustati i otići ako ste rekli da se ovdje nije vodila briga o hrvatskim nacionalnim interesima i kada je u pitanju bila rasprodaja nacionalnog bogatstva. bogatstva. Pa hoćete li izaći kada dođe na raspravu ili ćemo se suprotstaviti tome kada dođe u pitanje rasprodaja i preostalog nacionalnog bogatstva? Pa kada je bilo u pitanju hoćete o Domovinskom ratu i progon hrvatskih branitelja, generala itd., hoćete li o poreznoj agresiji i o poreznom teroru na hrvatske građane? Nitko nije napuštao sabornicu samo zato i rekao e ja više se neću vrati uopće u Sabor nego možda ode na čik pauzu i vrati se nazad ponovo. Kada se radi o tome o našoj sumnji da će u Strasbourgu biti još izraženije poštivanje stranačke stege ali nažalost ne samo naše ne onoga što će oni iz SDP-a ili HDZ-a ili iz bilo koje druge stranke slušati svoje, morat će slušati ono što kaže politička grupacija u EU parlamentu. To je istina i to ne treba muljati ljude, to će tako biti. A mi ćemo dobiti informaciju kada to već bude bilo gotovo, servirano. Morali smo, digli smo glas protiv ali su nas nadglasali. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, cijenjeni kolega Davor Ivo Stier. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Burić, izrazili ste sumnju pa čak i strah da će hrvatski građani izabrati krive zastupnike koji neće braniti hrvatske interese u Strasbourgu i Bruxellesu. Ne bojte se. Možda se nećemo uvijek složiti sa rezultatima izbora ali moramo poštivati to što je volja birača. I ja sam uvjeren da će oni izabrati i prepoznati one koji će braniti hrvatske interese u Bruxellesu i u Strasbourgu i u Europi. Naravno imamo iskustva kao što ste rekli, imamo različitih iskustava. Imamo iskustvo i drugih zemalja srednje Europe koje su prije nas ušli u EU i uglavnom su profitirali kada su ušli u one institucije i u one mehanizme odlučivanja i mogli utjecati na to. Kada vi imate i vaše zastupnike u najvećim grupacijama trenutno u Europskom parlamentu to je Europska pučka stranka. I kada možete utjecati na to koji će biti stav Europske pučke stranke onda možete doći i do odluke u Europskom parlamentu. Na žalost oni koji su nezavisni u moru od preko 700 euro zastupnika ne mogu gotovo ništa postići. To jest objektivan problem i zato su bolje prošle one zemlje gdje su imale jake klubove po nacionalnoj osnovi unutar svojih političkih grupacija. Zato imate na primjer unutar Europske pučke stranke njemački klub zastupnika EPP-a. I tako, naravno i oni surađuju i sa Nijemcima koji su u drugim klubovima. uspjeti progurati, usuglasiti i da najveće političke grupacije zastupaju one interese koji su u skladu sa hrvatskim nacionalnim interesima ne samo za ono što se tiče Republike Hrvatske. Mi ćemo biti i u stanju da raspravljamo na primjer o rezolucijama u Bosni o položaju Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… To ćemo uspjeti ako najveće političke grupacije zastupaju i naše interese ako mi budemo tamo. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara kolega Dinko Burić. Poštovani kolega, točno izabrat će hrvatski građani. Da li će oni izabrati dobro ili loše to ćemo tek vidjeti. Mi iskazujemo ne strah, ne bojazan. Želimo da se zastupnici koji će zastupati hrvatske nacionalne interese, Hrvatsku u Europskom parlamentu zastupaju nacionalne interese drugačije nego što to mnogi zastupaju i u Hrvatskom saboru. Ako su ovdje tako zastupali hrvatske nacionalne interese onda je naša bojazan opravdana kako će to tek biti kad odu izvan Hrvatske. Jer zašto? Pa povijest nas uči, povijest ali i naša praksa odavde iz Hrvatskog sabora da se u raspravama jedno priča, a glasuje se sasvim drugačije. I kad vas jedanput uhvati u mašineriju grupacija kojoj ćete se prikloniti, ma budit sigurni što ćete vi uspjet, nećete ni progovorit ništa oko toga. Možda ćete raspravljat po odborima, ali kad dođe u Europski parlament. Europski parlament ima 3 temeljne dužnosti. dužnosti. To je zakonodavna, ima donošenje proračuna i kontrola Europske komisije. Jel' tako? Evo sad na primjeru samo ove jedne od tih obveza donošenja proračuna. Zašto Hrvatski sabor nije dobio barem informaciju, a ne iz novina da je saznao kakav je višegodišnji financijski okvir u odnosu na Republiku Hrvatsku, a imali smo tamo i promatrače. Ali to je bila dužnost Vlade RH da nas izvijesti. I onda suradnja. Vi pričate o suradnji. Ja bih želi da bude suradnja, više od svega bih želio da naših 12 zastupnika budu jedno tamo, ali se bojim da neće bit. Pa evo vas. Jesu vas napadali dok ste i lobirali za Hrvatsku. Rečeno je oni rovare protiv interesa Republike Hrvatske. Ja ne vjerujem da ste rovarili. Ja vjerujem da ste pričali u korist Republike Hrvatske, a niste se ni oko toga mogli dogovorit, a kako će onda bit suradnja po važnijim pitanjima. **Stazić, Nenad (SDP)** Zaključno u ime predlagatelja ministar uprave Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Podržao bih ovo što je gospodin Stier rekao u odgovoru na repliku u glasanju za ove velikih klubova u Europskom parlamentu, obzirom da su socijalisti također veliki klub. osvrnuo na tri stvari danas iz izlaganja. Jedno je što se tiče izbornog sustava. Dakle, ako bi Hrvatska bila podijeljena u više izbornih jedinica onda bi ako imamo 13 imat ćemo sljedeći put i 11, dakle onda bi to bila i jedna od 6 i jedna od 5. Tu izborni prag više nije 5%, nego 15 ili 20, pa je onda upitno koliko bi to bilo u skladu sa ovim odredbama o nacionalnom pragu od 5%. Naravno, stranke koje misle da bi im drugačija izborna podjela, dakle nekakva u više izbornih jedinica popravila rezultat kada stave na papir vidjet će da to baš i nije tako jer čim se povećava prag ostaje u stvari jednak broj glasova koji treba proći da bi se dobilo zastupnika. Možda nešto manji zbog većeg broja rasutih glasova, ali u pravilu ne previše. Drugo. Što se tiče ove rasprave ona se u najvećoj mjeri svodila, dakle na podržavanje tehničkih izmjena zakona na čemu zahvaljujem i na kritiziranje ovih datumskih odrednica bilo što se tiče datuma predlaganja zakona ili što se tiče datuma izbora. Da parafraziram izjavu iz 2011. lipanj nije datum, nije ni travanj datum. Dakle, datum izbora odredit će predsjednik Republike. Mi mu ovim tehničkim izmjenama olakšavamo, dakle donošenje odluke ukoliko ona ide u smjeru da se održi zajedno sa lokalnim izborima pri čemu ako govorim o prvom i drugom krugu onda bi u duhu toga bilo logičnije da se održi s prvim krugom jer obzirom da drugi krug se ne održava u svim jedinicama lokalne samouprave onda bi upitno bilo ovaj glavni motiv a to je što se tiče troškova izbora. I drugo, tu onda postoje različite kalkulacije o tome kakav će biti izlazak na drugi krug izbora. 2009. se pokazalo da tamo gdje su bili izbori za gradonačelnika i za župana ili samo za gradonačelnika izlazak je bio daleko veći nego tamo gdje je gradonačelnik izabran u prvom krugu, a izbori su bili samo za župana. Prema tome, tu bi se onda kalkuliralo kome više odgovara primjerice da su u nekome velikom gradu gradonačelnik koji je iz reda jedne stranke izabere u prvom krugu jer bi onda na drugi krug ne bi izašli glasači te stranke. Prema tome, što se toga tiče datum će odrediti predsjednik Republike i mislim da oko toga neće biti velikih prijepora pa da se možemo onda posvetiti novim izbornim klasičnim temama, a to je zašto da glasači glasaju za jednu ili za drugu stranku. Pa moguće je da na lokalnim izborima glasaju za jednu stranku, a na europskim izborima isti dan za drugu stranku. Evo kolege iz Osijeka će se svakako sjetiti izbora za Gradsko vijeće koji su se održali 2007. godine zajedno s parlamentarnim izborima gdje je bila velika disproporcija u broju glasova na parlamentarnima i na lokalnim izborima. Prema tome, građani u svakom slučaju znaju razlikovati i vrste izbora i vrste kandidata, znaju procijeniti da li je neki kandidat pogodniji za jednu ili drugu funkciju i ja tu mislim da i ovaj put će građani dati glasove onima za koje smatraju da da zaslužuju obnašati dužnost za koju ih se bira. Iako je pitanje da li bi izašli na izbore da se bira samo to. Dakle, sigurno je da veliki broj građana na europske izbore ne bi izašao, a na lokalne bi izašao i nešto manji broj građana bi izašao na europske, a ne bi izašao na lokalne. Mislim da je dakle nešto manji broj građana. Što se tiče ovlasti i prozivanja Vlade, dakle tehničke izmjene su doista nešto što nije prijeporno i što se evo relativno brzo i napravilo i predložilo i na njih nije bilo nekih većih primjedbi. Što se tiče uloge Vlade u europskim izborima ona je ustvari minorna jer izbore raspisuje predsjednik države, a provodi DIP. Zadatak Vlade je, odnosno članova Vlade, ministra pravosuđa da odredi biračka mjesta u zatvorima i ministra obrane u vojarnama i ministra vanjskih poslova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i Ministarstva uprave da za biračke popise. Prema tome, uloga Vlade kao institucije je doista tu tehnička. Uloga stranaka koje sudjeluju u Vladi je bitna, ali kao stranaka a ne Vlade kao institucije. Prema tome, Vlada je ovim tehničkim izmjenama i Hrvatski sabor ako ih usvoji, dakle osigurala je uvjete svim institucijama da se izbori mogu održati na način kada se dakle u konzultaciji s predsjednikom Republike dogovore političke stranke, naravno većina političkih stranaka, i želimo da predsjednik Republike ne dolazi u poziciju da mora arbitrirati između želja stranaka, a posebno dakle ako se dakle najveći broj stranaka ili najveće stranke oko toga suglase onda mislim da je i tu predsjedniku manevarski prostor mali, odnosno mislim da ga skoro pa i nema. Uostalom na sličan način je bila rasprava i oko datuma parlamentarnih izbora 2011. Dakle, vladajuća koalicija je predložila datum 4. prosinca, opozicija se s time suglasila i nije više bilo nikakvih prijepora oko toga kad će se raspisati. Tu je manevar bio plus, minus 1 ili dva tjedna. sve naravno držim na neki način i pripremom i za lokalne i za europske izbore. Stranke mogu kalkulirati kad im odgovora više datum, to je legitimna na neki način kalkulacija, ali to onda treba tako to i predstaviti. Pa u tom smislu ukoliko se ta rasprava nastavi vjerujem da će biti još dovoljno prilike da se to da se to i predstavi. Evo, pozivam zastupnike da prihvate prijedlog izmjena zakona, a Vlada će se očitovati o amandmanima do glasanja pa će onda i o njima se odlučiti. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijede replike. Prvo, Dinko Burić. Hvala nužno da je trebalo biti više izbornih jedinica. Mi smo taj zakon donijeli prije 3 godine, 2010. godine. Ali, ja govorim kako je ovo još jedan primjer, mi sad ovaj zakon donosimo po hitnom postupku bez prvog čitanja i drugog čitanja. Mogli smo raspraviti i o tome da li je rješenje o jednoj izbornoj jedinici uistinu najbolje? O tome se mogla provesti rasprava. I možda bismo se svi usuglasili da upravo zbog onih 5% to i bude jedna izborna jedinica. Ali smo imali vremena o ovom zakonu raspravljati ne po hitnom postupku nego u redovnoj proceduri jer smo mi znali već odavno da 1. srpnja ove godine trebamo ići u, dakle stupiti u punopravno članstvo EU. I zato govorim navodeći ona tri uvjeta iz odredbe koju je donijelo vijeće još 2002. godine gdje se kaže da izborne jedinice i izborna područja određuje svaka država samostalno. I ja samo ukazujem kako je to još jedan primjer kako mi vrlo često, najčešće budemo dovedeni pred gotov čin. Servira nam se jedno moguće rješenje, a mi ovdje možemo praktički samo raspraviti o tome, davat amandman, predlagat ili ne. Bila bi kvalitetnija rasprava i moguće to ne bi bilo pet, ja ne kažem da bi bilo pet, možda bi bilo dvije a možda bi ostala i jedna izborna jedinica. Ali kao što ste donijeli odluku da ne bude tri statističke regije nego dvije, a da nikog niste izvijestili tako ni o ovome nije provedena rasprava. Problem je neprovođenje rasprave. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Bauk. što se tiče izbornog sustava o njemu se u prošlom sazivu Sabora dva puta raspravljalo. Jednom je 2008. bilo prvo čitanje zakona, a onda se čekalo 2 godine do drugog čitanja pa je tehnički usvojen u hitnom postupku u srpnju 2010., ali se o tome raspravljalo u Hrvatskom saboru dakle, na broj zastupnika koji biramo, na veličinu izborne jedinice, odnosno na veličinu države mislim da je dakle prošla Vlada to korektno predložila. Mislim tad se to raspravljalo, nije bilo većih primjedbi. Ono što je novina su otvorene liste, dakle odnosno poluotvorene, točno je. Tu imamo dvije stvari koje su se mogle raspravljati, jedna je da li glasati samo za jednog kandidata s liste ili za više. I to je i dalje legitimna rasprava. Ja sam sklon također rješenju za koje isto mislim da je korektno da se glasa za jednog kandidata jer onda taj kandidat može u svojoj užoj izbornoj jedinici, odnosno u svojoj regiji i županiji dakle se isprofilirati kao kandidat i na svoje ime dobiti još neke glasove, ali dobiti glasove za sebe, a da ne ulazi političkoj stranci u drugim dijelovima. Ako je nacionalno poznat glasove, to je stavljeno 10% Dakle, tu će, tu se umanjuje na određeni način utjecaj preferencijskih glasova na sastav Parlamenta, ali mislim u razumnoj mjeri, dakle moguće je još jedino definirati da je to 10% od ukupnog broja preferiranih glasova, a ne ukupnog broja liste, ali to ćemo vidjeti nakon ovih izbora. Ako se pokaže velika razlika, može se za sljedeće izbore to raspraviti, kao što se može i raspraviti s čime ćemo spojiti one izbore 2014. godine da povećamo izlazak. Osobno bi želio recimo da bude referendum o spajanju nekih županija ali otom potom. **Stazić, repliku će sada iznijeti poštovani kolega zastupnika Andrej Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Evo ministre ja bih se referirao na 3 aspekta vašeg izlaganja završnog. Prva je glede hitnosti ili brzine donošenja, ipak morate priznati da je ovo bilo u četvrtak na Vladi, u petak odbori, danas zasjedamo cijeli ovaj tjedan zato, iako smo imali najavu da nećemo zasjedat. Moglo se ovo možda malo i smirenije, malo i ranije. Imali bi u krajnjoj liniji ovdje sigurno još 9 promatrača koji bi imali što za reć o ovoj temi. I da smo raspravili u 2 čitanja, počeli možda koji mjesec ranije mislim da u supstanci tehničkih, izmjeni ovoga zakona ne bi bilo puno razlika. Drugo, kada govorite o informiranju i ulozi Vlade, tj. ulozi države ja nisam suglasan s vama kada vi navodite da je uloga Vlade minorna u ovom izborima. Do početka izborne kampanje Hrvatska vlada, naravno i DIP ima objektivnu ulogu stvaranja pretpostavki za kvalitetno održane izbore i to je ono što smo vam govorili da tumačenje, što Europski parlament, kakvi izbori, kakav sustav glasovanja jest zadaća Vlade, i jest dio komunikacijske strategije, možda ne nužno Ministarstva uprave kojem ste vi na čelu pa gledate više ove zakonske odredbe s organizacijskog aspekta, ali s aspekta komunikacije to je sigurno objektivna zadaća Vlade. I na kraju, slušajući vas o samom terminu i datumu izbora imam dojam da ste, kako ste rekli da bi održavanje bilo zajedno s prvim krugom u duhu ove rasprave, da ste na neki način, pa evo kako predstavnika Vlade prihvatili ubiti sugestije opozicije i reterirali od stava koji se mogao čuti prošlog tjedna. Ja moram priznati da sam tako doživio ovo vaše izlaganje, ne znam da li ste vi s time suglasni, ali ukoliko je to tako drago mi je da ste se na neki način predomislili i izabrali u daljnjim razgovorima s predsjednikom jedino racionalno rješenje, a to je 19. svibnja. Hvala. Odgovor na repliku ministar Arsen Bauk. e sada da li Vlada ili više Državno izborno povjerenstvo ja tu mislim da bi DIP trebao više u tome sudjelovati, jer mi koji smo u Vladi smo stranački opredjeljeni ići educirati glasače. Ja bih uvijek volio educirat glasače tako da glasuju za stranku kojoj pripadaju i tu ja mislim da bi bilo u duhu, dakle nekakve političkog sustava da ako već imamo profesionalno tijelo koje je stalno, da je to Državno izborno povjerenstvo da preuzme tu ulogu edukacije i mislim da to piše u njihovom zakonu, sad sam pogledao, dakle da daju mišljenja nadogradnje i poboljšanja izbornog sustava i naravno ove vrste edukacije. I to bi, tu se dakle slažem Vlada će tu također tome doprinijeti, bez obzira koje ministarstvo ali mislim da ćemo kako članovi Vlade i istaknuti članovi stranaka sudjelovati u kampanji u ovom dijelu, dakle kampanje političke da objašnjavamo glasačima zašto trebaju nama dati povjerenje, a ne nekom drugom. Ali što se tiče datuma osobno bih volio da izbor imamo redovne, dakle da ne moramo imati ove izvanredne izbore. A ako ih već moramo imat, onda sam negdje u listopadu 2012. godine već dakle iznio ideju da se, da bude zajedno sa lokalnim izborima i sa nekim članovima dakle drugih stranaka, to raspravljaju. Bila su različita mišljenja, ali većina je bila za. Razlog što je došlo do kalkulacije sa datumima nije bio samo unutar politički, nego i vanjsko politički sad da ne prepričavam zbog čega i kako. Dakle, kalkuliralo se i sa datumima datumima ratifikacije u drugim zemljama i pitanjima je li politički mudro ili je li diplomatski, ili raspisivati izbore prije nego što dođe zadnja ratifikacije, i prije nego što bude izvjesno da će biti zadnja ratifikacija. I to je možda bio razlog zato što se u jednome trenutku nije toliko više čvrsto govorilo o datumima, o ovim Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ministre, mislim da je dobro ako ste uvažili argumente oporbe, da izbori za Europski parlament budu 19. svibnja zajedno sa lokalnim izborima. Napravili ste doduše jednu malu distinkciju, ali bitnu u odgovoru na pitanje, odnosno na intervenciju kolege Plenkovića da je to sada vaše osobno mišljenje, sad malo je nejasno da li je to samo vaše osobno mišljenje ili ste govorili u ime Vlade. U svakom slučaju bilo bi doista dobro da, ne samo u osobno ime, nego i kako predstavnik Vlade uvažite još jednom sve te argumente i da se izbori organiziraju 19. svibnja. I na ovu repliku odgovara ministra Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Moj osobni stav je tu doista malo manje biran, kao što i stav Vlade također manje bitan. Jer Vlada u tome nema ulogu, imaju ulogu političke stranke. Stav SDP-a je jako bitan, mislim u tom slučaju i stav i drugih stranaka vladajuće koalicije i stav HDZ-a kako najjače oporbene stranke. A na kraju kada ćemo pred visoki časni sud građana odlučit će predsjednik republike, a vjerujem da sada ima dovoljno elemenata da oduči temeljem ove rasprave. Zahvaljujem. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Ma ovo je više gospodine ministre i poruka predsjedniku republike, Ivo raspiši izbore 19.5. Na taj način ćeš spasiti lokalnu samoupravu, smanjiti troškove lokalne samouprave za lokalne izbore, bez obzira na loš zakon, bez obzira što ćemo mi imati 4 puta izbore ili 8 puta u mandatu jer ne vjerujem da će se onaj koji je neposredno izabran dogovoriti sa, ako nema većinu u gradskom vijeću. A nama svima ostaje se nadat da ćemo ovdje u Hrvatskom saboru raspraviti bitne europske teme za hrvatske nacionalne interese, da SDP neće optužiti na primjer Stiera da je blatio Hrvatsku, da je ogovarao Vladu itd. il da HDZ neće Mondekara optužiti a ja se nadam da će predsjednik Europskog parlamenta i meni i Buriću dati pravo na replike i da se neće ponašati kao Stazić u Hrvatskom parlamentu. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, ministar Bauk. uputite putem izlaganja u Hrvatskom saboru to je u duhu štednje. Također ako ste pročitali ovaj amandman mislim da jeste, gradski proračun će smanjiti troškove za 16,6% toliko će smanjiti županijski za 16,6% a državni će smanjiti za 66,6% zato što se izbori održavaju u različito vrijeme i vjerujem da će vaš nasljednik na mjestu gradonačelnika znati cijeniti tu vrstu ušteda. Zahvaljujem. Rasprava o tekstu, kolega Vinkoviću vodite računa da ste u Hrvatskom saboru. Ovo je ipak mjesto na kojem se ne nadvikuje, nismo na cesti. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. A sad oglašavam stanku. Nastavljamo u 15